u srpskom parlamentu neko se poziva na nove rezolucije Evropskog parlamenta. Ovo je nešto što zaista ja ne verujem da ovo zdanje pamti, da je ovo ikada iko radio, ali dobro, i to smo dočekali.Da, postoji poređenje sa ultimatumom iz 1914. godine zato što ste tražili da Vlada i svi organi javne vlasti prihvate, znači, citiram, prihvate i omoguće nesmetan rad istražne i ekspertske misije Evropske komisije i ad hok Misije Evropskog parlamenta, čiji je cilj istraga izbornih nepravilnosti na izborima 17.12.2023. godine i davanje preporuka kako da se izađe iz postojeće izborne i političke krize.Dakle, vi tražite da država Srbija ukine deo svog suvereniteta i da stranci vrše istrage u našoj zemlji. Hajde da uporedimo to sa istorijskom situacijom iz 1914. godine, gde Austrougarska traži da Srbija preduzme sudski postupak protiv saučesnika Sarajevskog atentata, koji su na srpskoj teritoriji, uz pomoć i uputstva austrougarskih organa. Austrougarska je tražila manje od onoga što traži naša opozicija danas. Austrougarska je tražila manje da se meša u stvari. Oni su hteli da daju uputstva i da daju pomoć. I mi smo rekli da su uputstva i pomoć udar na našu slobodu, suverenitet i nezavisnost, a oni traže da oni vrše istrage. Pa, to je deset puta gore, to je neuporedivo gore nego ono što je Austrougarska tražila. Sad se pitaju zašto se to spominje? Pa, zato što to radite, ali vam je malo to, nego nam pretite novim rezolucijama.Evo, da upoznam građane, pošto građani koliko to prate, koliko ne prate, ne znam, pa ću im saopštiti.Prvo, rezolucije Evropskog parlamenta apsolutno nisu obavezujuće ni za Evropsku komisiju, ni za zemlje članice EU. Znači, oni odlaze tamo, pljuju po svojoj državi, vuku za rukav evropske parlametarce da bi doneli akt koji nije obavezujući ni za koga, to je čisto pljuvanje po Srbiji iz razonode. To nema apsolutno nikakvu drugu težinu. To niko živi neće da primeni. Ali, hajde da pričamo o tome, gospodine predsedavajući, kakve su sve rezolucije donete u tom Evropskom parlamentu.Marta 2022. godine rezolucija Evropskog parlamenta kojom je SPC optužena za raspirivanje napetosti na Balkanu i označena kao uzročnik ratova. To vam je rezolucija Evropskog parlamenta gde oni traže novu rezoluciju za Srbiju.Šestog jula 2022. godine rezolucija Evropskog parlamenta o Kosovu, u kome se pet članica EU pozivaju da priznaju samoproglašenu nezavisnost Kosova, a to se traži i od Srbije.Znate li ko je lobirao za ovu rezoluciju? Pa, isti oni koji su lobirali sad za njih da se izglasa ova njihova rezolucija pljuvanja po Srbiji. Isti taj Šenak, isti taj Šider, isti ti ljudi, isti taj Rot, isti ljudi.Septembra 2022. godine Rezolucija Evropskog parlamenta u kojoj se traži da se obustave pristupni pregovori sa EU ako Srbija ne uvede sankcije Ruskoj Federaciji. To je to što oni traže dalje. Na kraju krajeva, oni su to i obećali u svom obraćanju tamo, a sa druge strane tražili ne prekidanje pristupnih pregovora, ali prestanak finansiranja kroz IPA i IPARD fondove. Dakle, direktan atak na državu Srbiju i njene građane. To nema veze sa vlašću. To nema veze ni sa jednim pojedincem na vlasti. Niko od nas ne planira da kupuje traktora traktora preko IPARD. Neki poljoprivrednik planira, a oni kažu da se to ukine, da bi se time kaznila Srbija. Ne, da bi kaznili narod koji nije glasao za njih.Sedamnaestog januara 2023. godine Rezolucija Evropskog parlamenta kojim se poziva poziva EU da prekine pristupne pregovore sa Srbijom zbog saradnje sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, i to je rezolucija Evropskog parlamenta.Maja godine Rezolucija Evropskog parlamenta o Kosovu u kojoj je ubačen amandman u kome se od vlasti u Srbiji traži detaljna istraga o stravičnom ubistvu u školi „Vladislav Ribnikar“, i to je ponovo na njihov zahtev išlo. Pazite, Rezolucija o Kosovu, a oni ubacuju ono što je njima u tom trenutku bitno. Dakle, preko mrtvih ponovo.Oktobra godine Rezolucija Evropskog parlamenta kojom se poziva EU da prekine pregovore sa Srbijom i ukinu predpristupni fondovi zbog događaja u Banjskoj. Dakle, ovo su radili njihovi lobisti bez njih, a sada su oni svojim lobistima dali novu municiju da pišu nove rezolucije, da opet udaraju po Srbiji i sad nam prete biće novih.Sad vam ja kažem nađite i mačka o čiji rep ćete te rezolucije i da okačite, jer kao što ovo nismo ispunjavali, nećemo da prekinemo saradnju sa Miloradom Dodikom, nećemo da vršimo torturu nad Srbima zbog Banjske, nećemo da se odreknemo Kosova i Metohije, nećemo da napadamo SPC, nećemo ništa da radimo sa tim vašim rezolucijama, pa napravite novu i tom istom mačku okačite o taj isti rep. Hvala.

Zahvaljujem predsedavajući.Poštovane građanke i građani, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, još jednom uvaženi predsedavajući, najpre želim da vam čestitam dolazak proleća, jer to znači, između ostalog, da će nam dani biti duži i da ćemo imati više Sunca, da ćemo biti raspoloženiji i da ćemo ćemo sigurno kvalitetnije i bolje koristiti naše vreme za nastupajuću kampanju za beogradske izbore, za kampanju koja se tradicionalno vodi od vrata do vrata, za kontakte sa građanima na teritoriji Grada Beograda, a onda i za kontakte sa građanima neposredno, dakle, na teritoriji čitave Srbije.Danas Srbije.Danas želim da iskoristim priliku da podsetim naše građanke da je danas Nacionalni dan prevencije raka dojke i da sve one koji danas gledaju uživo ovaj program uputim na to da svoje najbliže žene, drage sestre, prijateljice, kume upute na to da urade preventivne preglede kojima će moći da se zaštite od eventualnih posledica raka dojke. Takođe, želim da podsetim da se to radi jednom godišnje, dakle redovni ginekološki pregledi. Znam da ovo možda zvuči banalno, ali znam i koliko je važno i zato mi jeste važno da u direktnom prenosu o ovome govorim danas. Jednom godišnje ginekološki redovan pregled, jednom godišnje ultrazvučni pregled dojki i jednom ili dva puta, odnosno jednom ili u dve godine da se odradi mamograf.Da ovim ženskim tonom nastavim, ja sam primetila u ova tri dana rasprave o budućoj predsednici Narodne skupštine da svi pomalo zaplićemo jezikom kada treba da se obratimo političarkama koje ovde sede. Mi smo ovde narodne poslanice, biramo predsednicu Narodne skupštine koja je nekada bila ministarka, nekada je bila i još uvek jeste predsednica Vlade u tehničkom mandatu. Bilo bi dobro da u budućnosti se sa puno pažnje i uvažavanja obraćamo ženama koje ovde sede, da ih ne nipodaštavamo i ne pravimo se nevešti kada treba da se obratimo nekoj od nas. Ako možemo da se svakoj kafe-kuvarici i čistačici u Domu Narodne skupštine obratimo na taj način, ne vidim nijednu prepreku da se oni koji imaju problem sa tim nauče da se političarkama u Srbiji obraćaju u ženskom rodu.Nakon rodu.Nakon ovoga, želim i vama, uvaženi predsedavajući, da se obratim i da i vas podsetim, ali i kolege narodne poslanike, da nijednog trenutka Narodna skupština nije suspendovala Zakon o zabrani diskriminacije i zato mi je jako žao što smo imali priliku da u ovih nekoliko dana, s obzirom da je ova sednica započela mnogo pre nego što je započela rasprava o izboru predsednice Narodne skupštine, da primetim da se non–stop krši ovaj zakon u pogledu vaših godina. Dakle, ovde se vama dodeljuju različite dijagnoze sa raznih strana, dovode se u pitanje vaši fizički, mentalni kapaciteti, a ja ću biti srećni ako sa 76 godina budem imala ovaj kapacitete kojima vi danas raspolažete i vodite ovu sednicu.Takođe, sednicu.Takođe, ja sam neko ko pripada srednjoj generaciji i jako mi je drago, da ne bude zabune, što vidim puno mladih lica sa jedne i sa druge strane, ali isto tako, na bazi barem tog iskustva koji imam kao jedna mlada osoba, ne osoba, ne mogu da zanemarim važnost iskustva koje donose stariji narodni poslanici koji ovde dele klupe za sa nama, a pre svega zbog toga što vi nosite taj jedan pomirljiv ton upravo na bazi dugogodišnjeg iskustva, pružajući ruku svakome da uđe u dijalog. Ja bih volela da podsetim i narodne poslanike da ne kršimo Zakon o zabrani diskriminacije, a kršen je ovoliko puta. Ja sam samo ovaj primer, na bazi toga koliko je puta prekršen zbog vaših godina, iskoristila kao priliku da podsetim sve narodne poslanike, bez obzira u kojim klupama sede.Budući mandat predsednice Narodne skupštine obeležiće nekoliko važnih tema, a ja ću pokušati da svedem na tri za koje mislim da će, makar na početku, biti veoma važne. Prva je dijalog koji se vodi na relaciji između Beograda i Prištine i ne sumnjam u to da će cipele u kojima će sedeti, mesto na kojem će sediti gospođa Brnabić biti izuzetno teške i komplikovane i da će je taj zadatak, posebno što je i sama bila uključena u mnoge dijaloge koji su prethodili njenom budućem radu prilikom zasedanja, koji su prethodili njenom budućem radu, dakle, dovesti u jednu nezavidnu poziciju.Zato danas ne mogu da se ne setim, kao neko ko je sigurno nedvosmisleno građanske orijentacije, neko ko možda nema dovoljno jaku ili jasno izražena nacionalna osećanja osećanja ili makar ih ne iskazuje na onaj način kako je to široko društveno prihvatljivo… Dakle, želim da kažem da mi je strašno teško i žao što sam mogla da primetim da čak i parlamentarne političke organizacije nisu se na pravi način osvrnule na žrtve Martovskog pogroma koji se dogodio 2004. godine. Prvo, zato što se radi o jednoj Prvo, zato što se radi o jednoj godišnjici koja je okrugla. Znate, specifično je da se obeležavaju te okrugle godišnjice na jedan poseban način tragom, da vidim kako je i na koji način svaka politička organizacija, bila ona u parlamentu ili van parlamenta, pokušala da vidim na koji način su se osvrnuli na ono što se dogodilo 2004. godine gotovo ni jedna nije sa dužnom pažnjom i pijetetom prema žrtvama osvrnula na ono što se dogodilo pre 20 godina.Ja ću sada iskoristiti podatke da zbog građana Republike Srbije podsetim kakve su to žrtve bile na prostoru Kosova 2004. godine. Podatke koje ću pročitati, jer ih ne znam napamet možete pronaći na sajtu Fonda za humanitarno pravo tako da pozivam i one narodne poslanike koji su zaboravili da se ovim povodom one koji su možda zaboravili da se ovim povodom oglase, a verujte da sam u pravu, jer sam analizirala naloge. Naravno, oni građani koji to žele da isprate to mogu da vide. jednom sam čak našla vremensku prognozu, ali nisam našla nikakvo izjašnjavanje na ovu temu.Dakle, 50 do 60 hiljada kosovskih Albanaca je tada podiglo, praktično, ustanak protiv Srba i nealbanskog stanovništva na prostoru Kosova, 23 osobe su izgubile život, 950 osoba je povređeno, oko 4.000 ljudi je raseljeno, a oko hiljadu kuća, crkava i manastira je oskrnavljeno, spaljeno ili uništeno.Ja zaista mislim da smo u martu mesecu koji je veoma važan, emotivno važan za građane Srbije, bez obzira kakve su političke orijentacije, morali da se sa dužnom pažnjom osvrnemo na ova dešavanja.Takođe, želim da iskoristim priliku da vas sve pozovem da pročitate niz koji se nalazi na nekadašnjoj platformi „Tvitera“, a današnjoj „IKS“ koji je napisao Dragiša Mijačić. On koordinira u Nacionalnom konventu. Zaduženim za Poglavlje 35. Podelio je prosto jedno neposredno iskustvo izbeglih žena sa Kosova i bilo bi dobro da možda građani Srbije, da sad ne trošim vreme svih vas, da pročitaju taj niz i prosto razumeju koliko su razmere, da kažem, tog pogroma zaista velike.Dozvolite mi molim vas da na ovoj temi takođe citiram i muftiju Beogradske islamske zajednice, Mustafu Jusufspahića koji je na istoj društvenoj mreži podelio svoje misli na ovu temu: „Svakog 17. i 18. marta mene srce zaboli, jer neko je tada 2004. godine đavola bodrio i kuće božije palio i rušio a neko Boga branio.“Ja mu se zahvaljujem jer neke reči od pojedinih ljudi zaista imaju mnogo veću težinu, čak i od naših reči. Ovo je zaista, on svake godine na pravi način se osvrne na ove događaje, tako da ja mu se u ime i svoje lično, a i nadam se u ime čitavog parlamenta zahvaljujem.Kada je u pitanju druga tema koja će obeležiti početak rada nove predsednice Narodne skupštine, to je upravo ova tema sa kojom smo malopre završili jedan deo diskusije. Radi se o Rezoluciji Evropskog parlamenta. Malopre sam rekla da sigurno, a sigurno makar u ovim redovima, dakle gde danas sedim, dakle nema osobe koja je građanskija i liberalnija u pogledu mnogih političkih tema, pa tako i u pogledu odnosa Srbije prema EU.Međutim, EU.Međutim, i kada sam sedela kao narodna poslanica sa one strane tamo, dakle moj poslanički klub koji sam vrlo uspešno vodila imao je jedan princip, koga se i dan danas držim. Dakle, naše političke razmirice u granicama naše zemlje su sasvim nešto drugo u odnosu na to kako mi predstavljamo našu državu kada napustimo granice naše države.Tako da je za mene kao nekoga ko pomno prati rad, posebno građanski orijentisanih političkih organizacija, sramotno ono što smo mi imali prilike da doživimo, to vukljanje za rukave i sve ono, da kažem, neprimereno što je bilo a dešava se i danas, nažalost, dakle kada je u pitanju Rezolucija Evropskog parlamenta koja je nedavno doneta.Dakle, ovo nije ni prva a verovatno ni poslednja rezolucija Evropskog parlamenta, međutim ova je specifična upravo po tome zbog načina na koji je ona doneta Nikada se čini mi se to nije desilo da se ovoliko lobira, praktično iz granica jedne države da tako izgleda jedna rezolucija Evropskog parlamenta. Šta je trebalo da bude poenta te same rezolucije? Ona je trebala, ako sam dobro razumela kolege koji su na tome insistirale, da izazove međunarodnu istragu. Ja moram da kažem, evo kao neko ko od kada su završeni izbori kao nestranačka ličnost, dakle sedim sa strane i gledam šta se sve dešava…Slobodno se smejte, nije uopšte nikakav problem.Dakle, ne mogu a da ne primetim sledeće. Dakle, kako mislite da bilo ko shvati ozbiljno insistiranje na međunarodnoj istrazi ukoliko prihvatate da su izbori u Srbiji na republičkom nivou dovoljno dobri da prihvatite mandate i da ne sedite ovde sa nama, a sa druge strane ne prihvatate rezultate beogradskih izbora tvrdeći da su izbori samo na jednom nivou pokradeni?Dakle, izbori su se održavali u isto vreme i na istom mestu sa istim članovima biračkih odbora. Dakle, nikome ne možete da objasnite, ni građanima u Srbiji, a posebno ne van granica naše zemlje kako je ova mozgalica praktično trebala da proizvede to, a to je da se dogodi međunarodna istraga.I ja bih volela da se ona dogodi iz prostog razloga što smo i tokom ove rasprave imali prilike da čujemo da se ta navodna migracija u tolikom broju koja je navodno dovela do tolike velike i nepravedne razlike na beogradskim izborima, dešavalo i ranije upravo menjanje prebivališta od strane ljudi koji i danas sede u ovom parlamentu.Za predsednicu Narodne skupštine će svakako biti izazov i da održi dijalog u Narodnoj skupštini i van nje, naravno, ali ne sumnjam da će to uspeti da uradi iz prostog razloga što ima jedno bogato iskustvo u posredovanju u međustranačkom dijalogu, kako na nivou parlamenta, odnosno kada je on vođen ovde u parlamentu bez posredovanja ljudi koji dolaze iz Evropskog parlamenta, tako i na onom drugom koloseku koji je vođen uz prisustvo evroparlamentaraca.Ja moram samo još jednu stvar da kažem. I tada smo imali, nažalost, iako je ruka bila pružena, dakle sedela sam na strani opozicije, mnogi ljudi koji ovde sede učestvovali su u tom dijalogu zajedno sa mnom, zajedno i sa ovim ljudima koji sede sa ove moje leve strane, dakle veoma često je taj prostor za dijalog, za razgovor, za donošenje političkih rešenja kojima bi se rešila politička kriza u Srbiji bio vrlo nevešto, nevešto, moram da kažem, iskorišćen za jeftine političke poene.Na te se dijaloge dolazilo veoma često i to će vam sigurno reći čak i članovi one opozicije koji sede i sada u parlamentu da bi se sa njih teatralno odlazilo. Ja se iskreno nadam da se takva greška neće ponoviti i ja se iskreno nadam da ovaj parlament ima snage i ima kapaciteta da sa onim ljudima koje su građani birali da ih ovde predstavljaju dovede do političkih rešenja da se reši politička kriza na jedan, da kažem, miran i dobronameran način.Treća način.Treća tema koja je možda za mene najemotivnija, a po prirodi jesam emotivna što se može videti da mi drhti glas i ruke, dakle jeste nasilje u društvu. Mislim da će ako ove dve teme nisu bile dovoljno jake kao kao izazov za predsednicu Narodne skupštine, ali i za sve kolege koji sede sa leve i sa desne moje strane, dakle verujem da će sprečavanje nasilja u društvu biti možda i najveći izazov i za parlament i za buduću Vladu i za sve nas, bez obzira gde se politički nalazimo.Meni je žao što smo doživeli to da se majska tragedija koja je obeležila živote svih nas, a ne mogu da na neki način razdvajam ljude sa decom ili bez dece, da me neko pogrešno ne shvati, ali verujem da je posebno pogodila ljude koji imaju decu i posebno one koji imaju decu tog uzrasta kojeg su nastradala deca iz „Ribnikara“ ili iz okoline Mladenovca.Dakle, zloupotreba politička jedne takve tragedije je za mene bila besprizorna. Zaista sam u svašta mogla da poverujem, ali u tako nešto do kraja nisam mogla što je rezultiralo na kraju lošijim, odnosno gorim izbornim rezultatom nego što je to bio rezultat na prethodnim republičkim izborima.Nadam se u susret maju i obeležavanju majske tragedije koja je zaista duboko potresla sve građane Srbije, bez obzira gde se mi nalazimo na strani političkog spektra, nadam se da ona neće biti zloupotrebljena za jeftine političke poene. što je to bio povod da se formira koalicija koja nosi naziv „Srbija protiv nasilja“, a koja je u međuvremenu zaboravila praktično na tu temu i bavila se svim drugim, stavljajući akcenat isključivo na sebe, a ne na to na to kako će i u kakvom društvu da žive naša deca.Podsetiću vas, ovo je jedinstven slučaj u Evropi bio i u svetu verovatno, da školski drugar udari na svoje školske drugare na tako brutalan način da da će ostati verovatno zacementirano u svim našim srcima i životima i nas i naše dece.Jako mi je žao što je bila zloupotrebljena na taj način, nadam se da se to neće ponoviti, a da ćemo svi izvući tu pouku iz onoga što se desilo, da možemo da menjamo naše ponašanje kako nam se to nikada ne bi dogodilo i kako bi smo nešto naučili iz onih događaja koji su za nama.Sada bih da kažem nešto o Ani Brnabić, znala sam da će biti reakcija. moja specifična pozicija kada želim da govorim o tome zašto želim da podržim da Ana Brnabić bude predsednica Narodne skupštine. u svojim cipelama, dakle u različitim nekim okolnostima imala priliku da što javno, a što na različitim sastancima i u prilikama koje su takođe bile javno prikazane, dakle sarađujem sa gospođom Brnabić i da dovedemo do određenih pozitivnih rešenja koja jesu u interesu građana Srbije. Ja vas podsećam da samo zbog njih sedimo ovde i ni zbog koga drugog.Dakle, moj prvi susret sa gospođom Brnabić, možda ona to i ne zna ili možda ne može da napravi takvu vrstu retrospektive bio je kada se usvajao takozvani Zakon o nestalim bebama.Dakle, bebama.Dakle, bio je to problematičan jedan zakon. Svi znaju koji su sedeli tada u parlamentu. Razna udruženja roditelja koji traže svoju nestalu decu, obraćali su se narodnim poslanicima, sedeli su zajedno osa nama u našim kancelarijama očekujući da se dogodi određena izmena zakona.Ona je upravo sedeći ove u danu koji je bio namenjen poslaničkim pitanjima pitala kako može da se popravi taj zakon. Organizovan je sastanak u Vladi Vladi Republike Srbije. Sastanku sam prisustvovala ne samo ja kao narodna poslanica, prisustvovali su i ugledni pravnici, čini mi se, Nikola Kovačević, Danilo Ćurćić, predstavnici JUKOM-a itd. i doneta je jedna velika i važna izmena koja je uticala na to da roditelji koji traže svoju nestalu decu budu zadovoljni.S obzirom da je to bio jedan javni susret, dakle, svako može danas da vrati snimak i da pogleda kako je to izgledalo i na bazi toga da zaključi da je moguće voditi dijalog čak i sa ljudima sa kojima se u određenim momentima politički ne slažete.Druge pozitivne stvari koje bih rekla o gospođi Brnabić jeste njena efikasnost koja se odnosi na saradnju sa onim osobama koje u tom trenutku nisu članovi Narodne skupštine, pa po prirodi, da kažem, obaveze koju mi imamo kao predstavnici zakonodavne vlasti imamo prema Vladi Republike Srbije.Dakle, u nekoliko navrata sam zatražila intervenciju tadašnje predsednice Vlade da pomogne u rešavanju velikih za mene velikih, jer su određene teme kojima se bavim, ali one znate nemaju tako veliki obuhvat i ona je mogla u bilo kom trenutku da kaže - hvala primili smo vaše obaveštenje, premili smo vaš predlog, super je to što sada želite da sarađujete, mislimo da je konstruktivan, doći će trenutak da se ovo izmeni. Mogla je, jer bi to bilo takođe politički korisno za nju.Međutim, ona je učinila sve što je u njenoj moći da delegira određene ljude, da se pozabave, da se određeni problemi reše. Dakle, iako nije imala krupnu političku korist od onoga što je trebalo da učini, ona je to uprkos tome učinila, što znači da je stavila javni interes ispred svoje stranke koju je vodila u to vreme, ali i ispred celokupnog imidža Vlade.Koliko je to, da kažem, u momentima bilo izazovno jeste i zato što je pomogla da se određena odluka Ustavnog suda na bolji način primeni nego što je i sam Ustavni sud rekao da ta odluka treba da se primeni. Ta odluka Ustavnog suda odnosi se na prava roditelja dece sa invaliditetom da ostvare pravo na naknadu koja im je bila uskraćena nažalost pogrešnom odredbom Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.Posao je bio obiman. Uključio je apsolutno sve centre za socijalni rad u Srbiji. Uključio je rad najmanje dva ministarstva, Ministarstvo za rad i Ministarstvo za brigu o porodici i nas naravno kao predstavnike nevladinih organizacija, ali je Vlada donela poseban zaključak da učini da se odluka Ustavnog suda primeni još bolje nego što je i sam Ustavni sud rekao da treba da se primeni. Jeste, moguće je, obraćali smo se Ustavnom sudu. Ustavni sud je sam rekao da ne želi da dodatno pojašnjava odluku, jer je mogao to da uradi, ali je Vlada Republike Srbije donela odluku da napravi zaključak, poseban zaključak Vlade, koji će upotpuniti nedovoljno dobro napisanu odluku Ustavnog suda.Ja se u ime i roditelja koji imaju decu sa invaliditetom, ali i u ime svih onih drugih koji su imali koristi od pojedinih odluka Vlade Republike Srbije zaista od srca zahvaljujem dosadašnjoj predsednici Vlade Republike Srbije, a budućoj predsednici Narodne skupštine i u tom duhu se zaista nadam da će voditi naredni saziv parlamenta.Bilo bi dobro i ja se nadam da će to tako i biti da se u ovom mandatu formira jedna kvalitetna ženska parlamentarna mreža kao neformalno telo koje će se mnogim od ovih pitanja, o kojima sam ja danas govorila, dakle, baviti.Postoje baviti.Postoje teme koje su u ovom trenutku goruće i o kojima, ja mislim, može parlament da pomogne da se podigne svest, ako ništa drugo, o važnosti određenih tema, kao što je važnost imunizacije, akušersko nasilje, nasilje u porodici. Dakle, to su sve teme za koje sam sigurna da jednako okupljaju sve žene u ovom parlamentu i za koje sam sigurna da ne postoji ni trunka dileme da imamo zajednički interes.Iskreno interes.Iskreno se nadam, draga gospođo Brnabić, da ćete uspešno voditi parlament, da će biti pružena ruka do kraja onako kao što ste i najavili prema predstavnicima i vlasti i opozicije i daćete u tom maniru pokazati da postoji mogućnost da ovaj parlament zaista na pravi način oslikava i volju građana Republike Srbije, ali isto tako da pokaže da je moguće pokazati jednu novu politiku kulturu.Dozvolite mi da završim samo jednom opaskom i nadam se da mi nećete zameriti. Jedna od opaski i predsednice Maje Gojković kada je vodila parlament bila je zbog lapsusa koji je tada napravio jedan poslanik iz redova SNS – Ana je tu. Hvala vam poslanice. Sadržajno i jako inspirativno i nadajmo se da se to ostvari.Reč ima poslanik Milija Miletić. Zahvaljujem se.Predsedavajući, uvažene kolege poslanici, građani Srbije, ja sam Milija Miletić i dolazim iz Svrljiga. To je najlepša opština u Srbiji koja se nalazi pored grada Niša, a to je najlepši grad u Srbiji.Inače sam izabran sa liste Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane, a predstavljam Ujedinjenu seljačku stranku.Uvaženi predsedavajući, poštovane kolege, evo ja ću kao narodni poslanik i predsednik Ujedinjene seljačke stranke podržati našeg kandidata, dosadašnju predsednicu Vlade, a sada kandidata za predsednicu Skupštine Srbije, Anu Brnabić i reći ću nekoliko argumenata zbog kojih ću glasati.Na prvom mestu kao predsednica Vlade radila je najbolji način i pokazala se da je veliki borac. Ovde govorimo o nekim rezolucijama EU. Treba da govorimo o Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti. Da li to neko poštuje? Mi moramo poštovati sve ono što smo nasledili. Srpski nacionalni interesi jesu da se sačuvaju naše granice, da sačuvamo naša sela, da sačuvamo sve ono što je kod nas u od bitnih stvari za mene jeste da zajedno sa našom budućom predsednicom Skupštine, Anom Brnabić, zajedno sa njom radimo za donošenje zakona kojima ćemo pomoći i pospešiti razvoj nerazvijenih područja, pomoći našim ženama koje žive na selu. Evo današnjeg dana dana možemo govoriti na koji način tim našim ženama na selu možemo obezbediti bolje uslove života, kako obezbediti bolje uslove života za našu decu koja žive na selu.Jedna od bitnih stvari jeste akcenat da zajedno sa našom Anom Brnabić, sa predsednicom Skupštine budućom, radimo na tome da se donesu zakoni. Ja ću inicirati nekoliko zakona koji se tiču života naših ljudi koji žive u malim područjima kao što je Svrljig, Bela Palanka, Gadžin Han. Jedan od razloga jeste što ću glasati Anu Brnabić zato što deo njenog srca jeste, njena majka je iz Babušnice, to je za mene veliki plus, zato što ona oseća probleme naših ljudi.Poštovane kolege, uvaženi poslanici, još jednom, ovde se nalazimo u hramu demokratije, ovde možemo govoriti o svemu, o svim problemima. Tu moramo govoriti i glasno i tiho, ali bitno je da se čujemo. Nije bitno ako se neko dere i kaže neke stvari, možda i uvredljive, ali jeste bitno da to naši ljudi čuju. Ja govorim jezikom, dijalekt možda mi nije baš kako treba po padežima, ali jedna stvar jeste sigurna, mene moji ljudi koji žive u Svrljigu, koji žive na jugoistoku Srbije razumeju.Još jednom velika podrška razvoju jugoistoka Srbije, razvoju Niša kao motora, pokretača jugoistoka Srbije, ali još bitnija stvar jeste da podržimo male sredine, male opštine, a to ćemo svi zajedno raditi kada izaberemo našeg našeg kandidata za predsednika Skupštine, a to je Ana Brnabić.Gospođo Ana, ja ću za vas glasati i mi svi podržaćemo vas, a zajedno ćemo raditi u interesu da radimo za svakog čoveka, za svako dete, za svaku ženu koja živi i u Svrljigu, u malim sredinama, u našim selima i u celoj Srbiji. Hvala još jednom.

na čast.Predsedavajući, vi ste na početku govorili da treba da se držimo nekih činjenica, a onda ste vašim partijskim kolegama i koleginicama dozvolili da izvrću činjenice i realnost, kao da su u ovu Skupštinu došli onim letećim automobilima iz promotivnih spotova SNS. Tako je Tako je kandidatkinja za predsednicu Skupštine uspela danima i mesecima da brani neodbranjivo da nisu pokrali izbore, a ceo svet je video da su pokrali izbore, svi su videli da su počinili niz krivičnih dela pre i i tokom izbora i da su zloupotrebljavali medije, i da su zloupotrebljavali javne resurse, i da su vršili funkcionersku kampanju i da su onda i nakon toga još prekrajali birački spisak, brisali određene građane, a građane iz drugih gradova dovodili u Beograd kako bi pokrali izbore. To su radili i svi su to videli. Onda je prekjuče kandidatkinja rekla da kada se radi o njihovim aktivistima koji idu sa izvodom iz biračkog spiska i kucaju ljudima na vrata, da se tu radi o kampanji od vrata do vrata. Ne, hajde da vratimo na činjenice.Kada imate izvod iz biračkog spiska u rukama, vi činite krivično delo. Kada imate spisak stanara, vi činite krivično delo, to nije kampanja od vrata do vrata. Kampanja od vrata do vrata je ono što radimo mi iz Zeleno-levog fronta, kada sa osmehom kucamo građanima na vrata, da se upoznamo, da predstavimo naš program, da čujemo kako možemo da rešimo njihove probleme, a ne kada vi činite krivična dela, tako što imate izvod iz biračkog spiska i onda to koristite kako bi ucenjivali građane.Ono što je još jedna činjenica jeste da je kandidatkinja za predsednicu Skupštine zaslužila za glavnu ulogu za pretvaranje Srbije u društvo sa najvećim ekonomskim nejednakostima, u društvo sa najvećom inflacijom cena, a pogotovo cena hrane u Evropi i pretvaranjem Srbije u društvo sa izrazito skupim skupim stanovima, gotovo nepriuštivim stanovanjem.Činjenice je da, na primer, 80% građana ne može samostalno da kupi ili da iznajmi stan na tržištu nekretnina. Činjenica je da sve češće čujete komentare građana da kada uđu u prodavnicu osećaju se kao da im radi taksimetar, što se duže zadrže, to je skuplje. Često čujete te komentare – uđem na minut u prodavnicu i ode mi 1.000 dinara. To je politika koju je sprovodila Vlada Ane Brnabić i sada bi da je postave ovde za predsednicu Narodne skupštine. To govori o još jednoj činjenici, da među 100 predstavnika vladajuće većine, pogotovo iz njihove partije, očigledno misle da nema nikoga kadrog i sposobnog da bude predsednik Skupštine, pa premijerku biraju za predsednicu Skupštine.Moram da kažem jednu stvar, ja se slažem sa time, među vama nema kadrih za predsednika i predsednicu Skupštine. Vi ste oni koji loše zakone izglasavate na zvonce, ne pitajući se kako to srozava život građanima Srbije. Hvala vam.

ponovo nam drže predavanja o fantomskim biračima oni koji samo treba da se okrenu preko svog desnog ramena i da vide fantomskog birača. Dovoljno je da samo jedan blagi pogled preko desnog ramena i vide uživo fantomskog birača, koji je od Vranja došao do Beograda i sad glasa u Beogradu i sad je kandidat iz Beograda, a ne više iz Vranja.Ponovo Vranja.Ponovo nam pretite rezolucijama Evropskog parlamenta i sad se ponovo nalazite u inostranstvu, evo da građani znaju, dakle lideri te koalicije, te grupacije, nalaze se u Beču,

sav haos koji prave u Skupštini, na ulicama, u institucijama, gde god mogu, rade da bi poslali poruku ka spolja da je ovde situacija takva da mora da dođe neko spolja da zavede red. To je cela ideja njihovog ponašanja, i ovde u prethodna dva dana i danas i sutra i svaki drugi dan. Dakle, napraviti što veći haos, kako bismo došli u situaciju da neko od njih kaže – aman, ljudi, evo vidite da ovde ništa ne funkcioniše, mora neko da dođe da uvede red. To što će oni od sebe da prave to što prave, rekao je kolega na početku šta su, ja nemam šta da dodam. Dakle, to jedna stvar, ali druga stvar – ovo je cilj.Ponovo rezolucija Evropskog parlamenta, evo još jedna koju sam propustio. Dakle, u Rezoluciji Evropskog parlamenta od 19. oktobra 2023. godine traži se da se Srbija uzdrži od bilo kakvih akcija koje mogu da ugroze ili omalovaže ustavni poredak, pod znacima navoda, republike Kosovo, izražava se žaljenje što je Srbija nastavila kampanju otpriznavanja Kosova. Zanimljiva rezolucija za jednu izdajničku vlast u Beogradu, jel tako, koja očigledno radi na tome da ugrozi ili omalovaži ustavni poredak republike Kosovo i nastavlja kampanju otpriznavanja Kosova. Prema tome, jasno vam je sa kim su se oni uhvatili, jer i ovu rezoluciju su izlobirali isti oni sa kojima su oni dogovarali ovu njihovu rezoluciju i ovu drugu kojom nam prete.Što se Beča tiče, pošto nam pričaju o tome, batinaši, kriminalci, krivično delo, spisak stanara, uđeš u zgradu vidiš spisak stanara, ali hajde nema veze. Šta oni ne mogu da shvate? Oni ne mogu da shvate da stranka koja ima 700.000 članova ima svoje spiskove i da sa tim spiskovima idemo da razgovaramo sa narodom. Dakle, ti naši članovi imaju članove porodica, pa se i oni dodaju na spisak itd, e tako se vodi kampanja od vrata do vrata, ali šta oni znaju, šta ima veze. Pričaju da su to spiskovi stanara. Zašto? Da bi mogli da rade i prave ta građanska hapšenja, kako su to nazvali, kako bi sutra došli verovatno i do tih nekih građanskih vešanja ili šta već misle da rade.Ono što je zanimljivo, u Beču se pojavio i izvesni Dragutin Milošević, poznat ljudima u Gornjem Milanovcu, odnosno muž je osobe koja je bila u Beču, poznat po tome što je pretukao sugrađanina i stavio mu pištolj u usta. Još jedan borac protiv nasilja iz Srbije protiv nasilja. Takođe se tvrdi da je zelenaš, izvršilac više krivičnih dela, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. E, to su vam ti borci protiv naselja, koji su sad otišli u Beč da traže novu podršku. Od koga? Pa od onih istih Bečlija koji su im davali podršku do sada, da idu sa novom rezolucijom, da traže ne znam ni ja šta.Dakle, ja vam ponovo kažem, da citiram najzad, danas u Beču tražimo međunarodnu istragu o izbornoj krađi i nezavisnu reviziju biračkog spiska. Dakle, međunarodnu istragu. Oni ne traže istragu državnih organa Srbije, oni traže strance da dođu ovde da vrše istrage. I ponovo kažem, to je više od onoga što je Austrougarska tražila 1914. godine, kada je htela da daje savete i da nadgleda šta rade naši organi. Oni kažu – ne, naši organi u stranu, stranci to da rade.I na kraju da vam kažem, da shvatite, pošto vidim da i po društvenim mrežama i na svaki drugi način i u vašim medijima to nikako da uklavirite – leks specijalis možete da dobijete kad nađete 126 mandata poslanika koji će to da vam izglasaju. Ovde nećete naći nijednog, jer kao što je rekao Vladimir Đukanović – pre ćemo ruke odseći nego za to glasati. Znači, na to zaboravite.(Borislav

svakom slučaju, dakle, leh specijalis vam izglasati nećemo. Tačka. Prelaznu Vladu, sa dva ministarstva, to ćete imati prilike da čujete sada kada u narednim nedeljama, da li će biti nedelja, dve, tri ili četiri, svejedno, dođe mandatar i predloži sastav te Vlade.Ako budete čuli nekoga od vas da je u toj Vladi, onda ćete videti da li ćete imati većinu da to izglasate. Ali, ja nešto imam neki osećaj da nekome ne pada na pamet da bilo kome od vas da mesto ministra policije, ni ministra državne uprave i lokalne samouprave. Tako da i na to možete da zaboravite.Ni leh specijalis, ni prelazna Vlada, ništa. Eventualno šta možete da dobijete i da uradite to je da trčite kod ovih vaših u Evropski parlament, pa da donesu novu rezoluciju u kojoj piše da je država Srbija obavezna da izglasa Vladu u kome dva mandata pripadaju opozicionim strankama, pošto to ne postoji nigde na kugli zemaljskoj, eto to. E, sada onda da vidimo samo još da nađu poslanike koje će to da izglasaju, pošto ovi poslanici ovde i dalje misle da i ta rezolucija može da završi na istom onom repu, istog onog mačka kao i sve ove druge. Hvala. Zahvaljujem poslaniče.Dajem reč poslaniku Zoranu Sandiću. **Zoran Sandić** Hvala predsedavajući.Poštovane kolege poslanici, poštovani građani Republike Srbije, profesore Radenoviću, niste dobro vodili ovu sednicu. Poštujem vaše godine, cenim i poštujem vašu biografiju, ali niste imali iste aršine za poslanike vladajuće većine i za poslanike opozicije.Žao mi je što ste u tim godinama podlegli pod uticaj mašinerije SNS-a, iskreno mi je žao. Mislim kada se vi saberete da ćete videti gde ste grešili.Međutim, tema je Ana Brnabić. Šta je to što preporučuju Anu Brnabić

napustila Srbiju, dobila od države šest miliona evra. Svi radnici ostali bez posla, „Berteks“, turska kompanija dobila milione iz budžeta, napustila Srbiju, svi radnici ostali bez posla, „Geoks“, fabrika obuće u Vranju, 1.200 radnika ostalo bez posla, milioni evra naših para iz budžeta.Drago mi je što se smejete gospođo Brnabić, to su pare moje, svih nas i svih građana Srbije, ovo što čitam je ozbiljna stvar i ne znam šta je toliko smešno? Ali, imaćete posle prilike da mi replicirate.Jurina fabrika u Nišu, 200 radnika ostalo bez posla, milioni iz budžeta i tako mogu u nedogled. Pogrešna ekonomska politika, 93,5% ukupnih subvencija za privredu ide stranim kompanijama, a domaću privredu i domaću poljoprivredu ste zapostavili.Ali ima jedna firma koja nije otišla iz Srbije, to je ASEKO, firma ASEKO gde je vaš brat bio direktor, koja je dobila šest miliona evra iz budžeta, para od građana Republike Srbije, plus dva miliona od Elektroprivrede Srbije, one iste Elektroprivrede gde je Grčić doveo na rub propasti. Pogrešna koncepcija razvoja ekonomije i privrede. To se vidi po sadašnjoj inflaciji, po troškovima života, po osnovnim životnim namirnicama, jednako građani jako teško žive. Toga morate biti svesni. To je vaša odgovornost, kao premijera od 2017. godine.Poljoprivreda, srpska poljoprivreda je na kolenima, poljoprivrednik je toliko osiromašen da ne zna kako da uđe sada u ovu prolećnu setvu. Reći ću vam samo podatak Republičkog zavoda za statistiku, period desetogodišnji, od 2012. do 2022. godine. Goveda – 18,2% manje, svinja 28,1% manje, živine 12,1% manje, koza – 31% manje za 10 godina. Ovo su rezultati, ovu se egzaktni podaci Republičkog zavoda i ovo taj rezultat rezultat vaše vlade i vas kao predsednika Vlade vezano za poljoprivredu, a ako uzmemo i činjenicu da se dva do tri posto samo navodnjava u Srbiji, tu ništa niste uradili, a vidimo kako idu klimatske promene.Da li vas sve ovo kvalifikuje da pređete na mesto predsednika Skupštine? Takođe, gospođo Brnabić vaš nastup i ovde kada ste bili gost u Narodnoj skupštini i na vašim režimskim medijima, na „Pinku“, „Hepiju“, TV „Prvoj“, su puni mržnje, puni nepristojnog rečnika, rečnika kakvog ne priliči ni u kafani. Prosto, kao pristojan čovek neću da vas citiram šta ste vi sve bili izgovarali.Da li vas to kvalifikuje da vodite Narodnu skupštinu? Vaši govori su prepuni i uglavnom se odnose na veštačku inteligenciju, leteći automobili, digitalizacija. Hajde sa tih letećih automobila siđite malo u realnost. Hajde sagledajte realne potrebe građana Republike Srbije.Vi ste bili u Zrenjaninu 2018. godine, 26. juna i tada ste izjavili u Zrenjaninu 2019. godine da ćete iz budžeta, odnosno iz budžetskih rezervi pomoći završetak fabrike vode i onda kažete – očekujemo da Zrenjanin dobije zdravu pijaću vodu između 10. i 20. jula 2019. godine. Sada je 2024. godina, građani Zrenjanina i dalje nemaju zdravu pijaću vodu, ne samo Zrenjanin, nego ceo srednji Banat, severni Banat i južni Banat negde do Plandišta.Zato predlažem još jednom, ako imate sluha da me čujete, vi i buduća vlada, jedino rešenje za snabdevanje zdravom pijaćom vodom celog Banata je regionalni vodovod. Jedino ispravno, dugoročno i trajno rešenje, a sve ovo ostalo vidimo ne daje rezultat, a građani Zrenjanina i dalje plaćaju vodu kao da je ispravna, a u stvari je tehnička, a kupuju flaširanu vodu.Možete li vi kao premijer ove države da zamislite čoveka od 70 godina, u rukama da nosi pet litara, penje se na treći sprat. Naravno, da ne možete, vi to ne vidite, a ja to vidim svaki dan, a pričate nama o letećim automobilima. Eto, dokle je došla Srbija.Vezano za Kosovo i Metohiju, juče vam, je Miloš Jovanović sve rekao. Vidimo sad svi mediji ga onako provlače kroz blato, salva neistina i uvreda zato što vam je rekao istinu. Vidite, izdaja jeste, pa jeste. Vi kažete nije, mi kažemo jeste i to debela, velika izdaja. Istorija će pisati, istorija je najbolja učiteljica života, za deset, dvadeset godina udžbenici će pisati ko je dao Telekom, ko je dao EPS, ko je dao institucije, ko je dao pravosuđe, ko je dao tablice. To će pisati istorija, od toga ne možemo pobeći ni ja, ni vi iz Vlade, a nećete bogami ni vi.A kako se brani to nacionalni interes? Slušajte me sada građani Republike Srbije, pažljivo.

tačka, sada moramo naći kompromis, nikada neće biti kompromisa ako insistiramo da je Kosovo Srbija, to ne bi bio kompromis. Rekla je Ana Brnabić za „Dojče vele“.

sve.Samo se nadam da ćete kada budete vodili ovaj visoki dom imati bar malo sluha zato što društvo u Srbiji je debelo podeljeno i vi snosite odgovornost samo što se ne tuku ljudi na ulicama zbog politike i to nije dobro, nije dobro za nikoga. Krenulo je od Zrenjanina kada ste nas okružili sa 80 ljudi i vrištali na nas, pa je bilo isti dan Kikinda, pa Ruma i tako dalje. Ja osuđujem, vi niste osudili to u Kikindi što je gospodin iz vaše poslaničke grupe rekao da je neko pisao na vratima. Osuđujem i to, a kada je neko od vas osudio to divljaštvo što se desilo u Zrenjaninu, Kikindi, Rumi i tako dalje.Kupovina glasova. U mojoj zgradi, sprat ispod mene, 15 prijavljenih. Na mom biračkom mestu glasalo 55 ljudi koji nisu iz Zrenjanina. Činjenica, bila je policija, zapisala, nikom ništa, nema institucija.

koju god hoćete temu. Poljoprivreda samo četiri puta veći budžet sada, samo četiri puta. Radna mesta o kojima ste pričali, znate koliko ima novootvorenih u prethodnih nekoliko godina? hiljada novih radnih mesta, za toliko više nego u vaše vreme, kada je, da podsetim i to ne samo četiri puta bio manji budžet za poljoprivredu nego je bilo normalno za mandata jedne vlade pola miliona ljudi ostane bez posla i nikakve brige i baš vas je mnogo zanimalo kako se zovu firme i da li su domaće ili strane. Apsolutno nikakve nisu te ljude zaposlile. Zašto? Jer vas je bilo baš briga.Smeta veštačka inteligencija, smetaju nove tehnologije, ne samo zato što možda o tome neko ovde ne zna mnogo, nego ne razume da će upravo to da obezbedi još novih radnih mesta i to ne bilo kakvih, nego onih najboljih, najbolje plaćenih. Šta je loše u tome da to Srbija ima? Ili će biti da je problem od poljoprivrede do veštačke inteligencije po svim temama.Problem je sve što je dobro u Srbiji danas, zato što je danas, zato što će ljudi uvek da ga vežu sa pravom i razlogom za politiku Aleksandra Vučića, ime predsednika Srbije. Onda ćete sve što je dobro za Srbiju danas vi da shvatate kao svoj lični poraz, jer se pokazuje. Sve je to po jedan novi dokaz da ništa od toga, pod jedan umeli niste, pod dva da vas je za bilo šta od toga bilo baš briga.Vodu u Banatu vi uveli, pa mi ukinuli. Da li je tako bilo? Ili neće biti da je bilo tako. Nego ono što vam takođe nije palo na pamet da pipnete bilo kada. Sada radi neko ko ume i kome je stalo. Čuli se uostalom gde će to da se vidi već ove godine. Da se ljudi tuku. Što ste tukli? Što ste se zaletali ovde u predsednika Srbije? Pre svega vi i vaša poslanička grupa. Niste jedini. Ovi što su vam sada koalicioni partneri. Da vidite kako ste zajedno sa njima lepo divljali, skakali po klupama ovde, duvali po trojica u istu vuvuzelu, skidali kravate da se obračunate. Da ne pričate šta ste radili na ulici od Starog dvora pa nadalje.Dakle, ne sviđa vam se atmosfera agresije u društvu. Odlično. Nemojte da je stvarate. Jer ko su siledžije, ko su nasilnici jedini? Zna se ko. Uvek bili i ostali. Vi koji ste tamo zajedno.Na kraju, kada kažete Kosovo i Metohija. Sve što ste mogli, apsolutno sve, dali ste i prodali, počevši od „Slobode“ koju ste dali Kurtiju, braći Mazreku i teroristima UČK, preko onoga što ste radili 2004. godine i sramno ćutali i još se vadili.To je ovaj vaš junak juče što je druge nazivao izdajnicima u ovoj sali, pravdao rečima, pa nećete valjda da šaljem tenkove, nemojte to da očekujete od mene. Pa se onako bedno ponašali kada je došlo do proglašenja jednostrane nezavisnosti, zajedno rekli – baš nas briga za to, nego dajte stranci, pomerite to samo malo, da nama prođu izbori, da mi uhvatimo fotelje svoje, pa opet da trpamo u džepove, a posle neka ide i Kosovo i Metohija i šta god hoćete. I uhvatili se pod ruku, koji su sve ono što vi niste stigli, gledali kako da prodaju i unovče u međuvremenu i na Kosovu i Metohiji, ali ako hoćete i na bilo kom drugom mestu u Srbiji.Tako da, kao što ste rekli – videće istorija sve. Istorija će da zapamti i ovo vreme, kao ono doba kada je Aleksandar Vučić umeo da kaže u lice svakome, i kancelaru Nemačke i predsedniku Francuske. Kad smo kod toga „orevuar“ još jednom za vas. Kosovo i Metohija je Srbija, bilo i ostaće dok se mi pitamo. Rekao svima ono što vi nikada niste smeli da zucnete ni u četiri zida. Borio se hrabro i obedila njegova politika da 28 država sveta, više, danas bude na našoj strani. Šta ste vi uradili, kako će vas istorija da pamti i po čemu, osim po bednom kukavičluku i ovom nasilju koje smo već utvrdili?

Prvo što se tiče tih plata i zaposlenih. Fond plata je danas 24 milijarde, bio 5,6 milijardi, dakle u neko drugo vreme. Prema tome to pokazuje koliko je ljudi zaposleno itd. Pošto ste iz Zrenjanina znate i sami

I u Kikindi i u Zrenjaninu.Gospodine Novakoviću da li ćemo mi odgovarati ili nećemo, to će odlučiti sudski organi, a vi ste već odgovarali.(Borisav vreme.)I nagodili se sa sudijom za prekršaje da izbegnete krivičnu odgovornost. Nemojte da se mešate, razgovaram sa čovekom koji nema veze sa ovim što vi dobacujete.Ako je to dobacujete.Ako je to tako kao što vi govorite, čemu onda Rezolucija Evropskog parlamenta od oktobra, da se Srbija uzdrži od bilo kakvih akcija koje mogu da ugroze ili omalovaže ustavni poredak republike Kosovo. Zašto je to Kurti tražio od svojih stranih sponzora, ako već sve radimo njemu na korist? Da li vam to ima logike? Odakle Rezolucija Evropskog parlamenta o Kosovu i Metohiji kojom se pet članica EU da priznaju samoproglašenu nezavisnost Kosova, a i od Srbije se to traži? Što traže od nas kada smo to već uradili? li vam to ima logike?Pričali ste vi ovde u ovoj sali, ne vi lično, vaša grupa, kako evo sada, zato što ste prihvatili francusko-nemački plan, sutra će Španija, Grčka, Slovačka, Rumunija, Kipar priznati nezavisnost Kosova, kao posledicu vaše izdaje, sada će svi da priznaju Kosovo. Ko je priznao u međuvremenu? Niko.Da li vi vidite da to što pričate činjenice ne dokazuju, ali nema, to jednostavno nije bitno. Najzad i time da završim izlaganje, jako oštro sudite, kažete, izdaja je, i dokazaće istorija da je izdaja, a kako biste sudili onima koji su kompletan i vojni i policijski vrh ove zemlje isporučili Haškom tribunalu? Jel to za vas izdaja ili nije izdaja? Jeste, ili nije, možemo da razgovaramo, ali ne sa vama Tomaševiću, jer vi tada ko zna gde ste bili, a kad bude došlo vreme pitaću i vas o nekim drugim stvarima.Pitaću,

Ne može da se meri, znači isporučite sve generale koji su branili Kosovo, politički vrh zemlje, date argumente svim neprijateljima ove zemlje i kažete da to ne može da se meri, jer eto, ne znam ni ja šta. Izvinite, meni je to i te kako merljivo.Ja ne tražim i ne kažem da treba da se izjasnite, ja vas samo molim da istim aršinima merite, pa ako je izdaja jedno, onda je izdaja i drugo, ili nema izdaje ni tamo ni vamo, ili ono jeste, a ovo nije, al dajte više da rasčistimo šta je olako, lepite etikete.Za mene je izdaja to što nas pozivate u rat, protiv NATO pakta,

proglasićete okupaciju, to znači rat. Jel vam logično to? Ako imate okupaciju dela svoje zemlje, onda se vi borite protiv te okupacije.Dakle, kao što su oni tražili deklaraciju o okupaciji, šta će vam deklaracija? Tačka 1. okupirani deo teritorije, tačka 2. naređuje se vojsci da taj deo oslobodi. To je kraj. Treće, stupa na snagu odmah. Dakle, tako izgleda akt o okupaciji.Ali, oni kažu, ne ne, nećemo mi da ratujemo, mi samo hoćemo da objavimo da je okupacija, da mi kažemo kako mi brinemo zapravo za KiM, nas inače baš briga, ali evo pošto smo mi veliki Srbi, vi ste svi izdajnici, mi smo patriote, mi ćemo da proglasimo okupaciju i onda prekrstite ruke i vidite šta će da se desi, da vam Vučić to rešava. Jel tako, to je isto pitanje.Hajde, saberite se više i odlučite šta hoćete, hoćete da proglasite okupaciju pa da ratujemo ili nećete da proglasimo okupaciju ili hoćete samo da proglasite okupaciju kao „smokvin list“, i to je to.Kipar, kakve veze ima Kipar, kako možete da poredite te dve stvari, jel vi mislite, još još jedna genijalna stvar, za njih su Kipar i Srbija u potpuno istoj geopolitičkoj poziciji, potpuno ista geopolitička pozicija Kipra i Srbije, oni misle to tako, povučete znak jednakosti i to tako važi, to tako važi, malo je više drugačije, malo bi dobili po glavi da to uradimo, ali baš vas briga, svi imate rezervne zemlje, pa biste otišli u njih, a mi da stradamo.Prema odgovorna politika mora da se nastavi i u narednom periodu, odgovorna politika koja će voditi računa o svim građanima Srbije, jer to su oni koji će sutra da vam kukaju kako nije bilo mleka od 2,8% mlečne masti, već samo od 1,5% ili 3,2%, ali se zato busaju u patriotske grudi, mi ćemo ovo, mi ćemo ono, proglasite da bismo proglasili. Okupacija, eto tako da se to tako zove, kakve veze ima što nije.Ponovo kažem, šta ste rekli juče, to je za mene skandal nad skandalima, to nikada niko u ovoj Skupštini nije izjavio što je rekao vaš predsednik,

nas nije bilo nezavisno ni tada, a nije ni danas, i zato neće biti proglašenja okupacije, nego ćemo da se borimo kako znamo i umemo i u narednom periodu.

traje sednica na kojoj raspravljamo o izboru predsednika Narodne skupštine i svašta smo čuli za ova tri dana od kolega koji sede preko puta mene. Govorili su sve što im padne na pamet, i bukvalno sve što im padne na pamet, pa smo gledali razne performanse, slušali razne besmislice, sijaset nekakvih optužbi, gomilu starih, bezbroj puta do sada recikliranih laži, a samo nismo čuli jednu jedinu konkretnu zamerku, ne daj bože argument, zašto Ana Brnabić ne bi trebala da bude izabrana za predsednika Narodne skupštine. Na svaku laž, predsedavajući, dobili ste odgovor, adekvatan odgovor, baš onakav odgovor kakav ste zaslužili. Tako će biti tokom celog saziva i bolje će biti da se naviknete na to. Što pre se naviknete na to, to bolje po vas.Nije vam ovo gostovanje na N1 ili Novoj, pa da 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji, vodite kampanju protiv Aleksandra Vučića, Ane Brnabić, članova Vlade Srbije, bilo koga od nas iz SNS i gde je i gde je dozvoljeno da bukvalno sve što vam padne na pamet iznosite do mile volje. Dakle, to da vam mi budemo džak za udaranje i da možete kad vam padne na pamet i šta vam padne na pamet

Kao apsolutni pobednici na izborima održanim 17. decembra, na izborima koji su bili demokratski, fer, pošteni i slobodni, danas izlazimo sa najjačim kandidatom za predsednika Narodne skupštine, Anom Brnabić i očekujemo da će ona biti izabrana sa apsolutnom većinom glasova narodnih poslanika.Naravno, predsedavajući, postoje i oni koji neće glasati za Anu Brnabić. Za Anu Brnabić neće glasati oni koji su spremni da putuju po svetu, da odu u svaki kutak kugle zemaljske ne bi li opanjkavali svoju zemlju, ne bi li bacali drvlje i kamenje na sopstvene građane i na sopstveni narod i na sopstvenu državu.Za Anu Brnabić, predsedavajući, neće glasati ni oni, a ako mene pitate, bolje je da ne glasaju, kojima je važnije mišljenje Viole fon Kramon ili bilo kog drugog šiptarskog lobiste od mišljenja sopstvenog građana.Za Anu Brnabić neće glasati ni oni koji pod plaštom borbe protiv nasilja svakodnevno sprovode najogoljenije nasilje nad političkim neistomišljenicima i uporno generišu atmosferu nasilja u društvu. Dakle, svakog dana, svuda i na svakom mestu.Za Anu Brnabić neće glasati ni ovi, tobože, sa desnog političkog spektra, tobože velike patriote, konzervativci, nacionalisti, a koji su sada direktno u savezu sa najliberalnijim građanskim opcijama i time ko zna koji put svedočimo ovde jednom apsurdu, ali rekao bih i velikom licemerju, da oni koji sebe nazivaju velikim patriotama, velikim borcima za Kosovo i Metohiju, zaštitnicima tobože srpskih nacionalnih, zaštitnicima tradicionalnih vrednosti itd. danas šetaju ruku pod ruku sa onima koji bi momentalno predali Kosovo i Metohiju, koji bi momentalno uveli sankcije Ruskoj Federaciji i koji bi momentalno se odrekli Republike Srpske.Dakle, veoma je kratak put, predsedavajući, primetićete, od jednog nacionaliste, od jednog konzervativca, ravnogorca čak, monarhiste itd. pa do Žena u crnom. Iz svega toga se jasno vidi da u celoj toj grupaciji koja sebe naziva opozicijom i ovima levoliberalnim ili građanskim, kako oni sebe vole da nazivaju, ali i ovim lažnim desničarima, da tu nema ni politike, ni programa, ni ideje, ni platforme, već ih je spojila jedna jedina zajednička stvar koju imaju svi oni zajedno, dakle, jedini zajednički imenitelj, a to je mržnja prema Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci.Prema tome, izuzetno je izuzetno je važno da u ovim naročito složenim okolnostima u kojima se kao zemlja nalazimo nastavimo da vodimo mudru i odgovornu politiku, politiku koju je zacrtao predsednik države Aleksandar Vučić, a to je politika očuvanja mira i stabilnosti, ali i zaštite ključnih srpskih nacionalnih interesa, da čuvamo našu slobodu i nezavisnost, samostalnost u donošenju odluka, da jačamo našu vojsku i odbrambene kapacitete naše zemlje, jer upravo je jaka i snažna vojska garant očuvanja mira i stabilnosti u regionu, ali i garant zaštite našeg naroda na Kosovu i Metohiji.Baš u tom kontekstu, za sam kraj, predsedavajući, treba posmatrati izbor Ane Brnabić za predsednika Narodne skupštine, jer smo sigurni da će svim kapacitetom pružiti punu podršku politici Aleksandra Vučića.Zahvaljujem.

Ustavu Republike Srbije, predsednik Narodne skupštine je druga funkcija po važnosti u zemlji. Na tu osobu se ugledaju svi građani. Na tu osobu se ugledaju i poistovećuju mnogi funkcioneri, mnogi poslodavci, policajci i mnogi ostali političari.Ana Brnabić je bila premijerka sedam godina. Može se reći možda i najviše do sada, ali šta je to uradila Ana Brnabić za sedam godina? Branila je svoje ministre i to ministre iako su okoreli u korupciji i kriminalu. Umesto da ih izbaci iz svog kabineta, ona ih je promovisala, sa papira čitala ono što su joj oni poturali, a jedna od tih ministarki je rekla u svoje vreme da je ministarska funkcija džuboks za pravljenje para i gospođa Brnabić je dozvoljavala da se sve te stvari događaju i da se ministri bogate na jedan vrlo nelegalan način.Ja bih sada iskoristila priliku, pošto se stalno priča kako je nešto urađeno i kako je dobro, a ne priča se ono što se krije od građana, pa bih pitala gospođu premijerku u tehničkoj Vladi zašto drži u tajnosti i zašto ne obavesti parlament i građane Srbije da su promenjeni delovi Zakona o potvrđivanju Ugovora koji je usvojen u ovom domu 10. novembra 2022. godine, a odnosi se na Ugovor o kreditu koji je bio namenjen za uklanjanje Starog železničkog mosta na Savi? Zašto nam ne objavi da je bez ikakvog tendera, bez ikakvog razloga promenjena kineska firma koja treba da izvodi te radove i zašto ne kaže građanima kako se njihov novac troši na penale, jer se ti radovi i dalje nisu preduzeli i dalje se ništa po tom pitanju ne radi, jer nije dostavljena tražena dokumentacija?Sva ta dokumenta ste potpisali vi kao premijer Srbije. Možda i ne znate? Naravno da ne znate, jer kakav biste vi premijer bili bez političke moći u skladu sa ustavnom ulogom šefa izvršne vlasti, jer vaša jedina retorika koju imate je hvalisanje Aleksandra Vučića i i jedina tema koju imate i o kojoj pričate. Postali ste najbolji premijer Aleksandra Vučića.Ono što vam ipak moram odati priznanje a to je da ste toliko usavršili vaš govor da neistinu pretvorite u istinu, da laž pretvorite u istinu i da neuspeh pretvorite u uspeh i to radite svih ovih sedam godina. Narod zato treba da zna kakve ste štetne ugovore kao predsednica potpisivali i šta ste uradili.Zašto ne objasnite, gospođo premijerka, građanima da ste podigli kredit i da je Srbija digla kredite od kineskih firmi, kažete, za investicije, da Srbija čuva pare? Pa, ti krediti nisu poklon, ti krediti su obaveza i jaram oko vrata ne nama, nego našoj deci. Ko zna koliko će godina naša deca morati da vraćaju dugove i da plaćaju ono što ste vi predstavili kao dobro?Ovde nam pokazujete raznorazne grafikone i stubiće. Da, oni nisu rast plata, nego je to rast i porast našeg životnog standarda i ono što manje možemo da kupimo.Ostaćete upamćeni kao premijerka u čijoj Vladi je prisluškivan predsednik. Evo ga Oskar. Stranci su ga otkrili, niste ga otkrili vi. Zato ste izmislili aferu prisluškivanja.Onda, šta možemo da očekujemo u nastavku vaše vladavine ovom zemljom kada su vaša dela kao premijerke za sedam godina na funkciji jedno veliko ništa?

Zahvaljujem, predsedavajući.Poštovani profesore Radenoviću, moram da priznam da ste uneli malo duha u vođenje ove sednice da neke vaše opaske jesu bile duhovite, bile su proizvod vaših dobrih namera. Nekada ste i vešto glumili neveštost, ali uspeli ste malo da unesete duhovitosti, uspeli ste malo da relaksirate atmosferu u nekim situacijama. Ono što niste uspeli jeste nešto što je bila mnogo važnija vaša misija, a to je da unesete više dostojanstva u rad Narodne skupštine.Zbog toga danas, baš kao i svih onih godina i decenija tokom kojih su radikali tvorili većinu u ovom Domu, Narodna skupština deluje kao pokvarena vremenska mašina koja je potpuno izopštena od realnosti u kojoj se predstavnici vladajuće većine ponovo obračunavaju sa opozicionom poslanicima, u kojoj posle 30 godina i više od 30 godina kontinuiranih neuspeha i nebrojeno velikih i brojnih i bolnih dokaza fatalnosti te politike vladajuća većina misli da je vrhunac političke mudrosti i političke veštine da sprovodi prebrojavanje patriotskih krvnih zrnaca predstavnika opozicije, da sprovodi istragu o tome ko je patriota a ko je izdajnik, ko je strani plaćenik i ko je neprijatelj države i naroda.Ta politika koja je sprovedena u Srbiji, odnosno koja je ustanovljena pre više od 30 godina tim perverznim ukrštanjem Šešeljevske i Miloševićevske ideologije ostavlja brojne posledice. Takva politika i takva doktrina zahteva i brojne žrtve, žrtve onih koji su bili zavedeni tom politikom i koji su bili spremni da u njoj učestvuju, ali pre svega žrtvovanje onih koji su se takvoj politici svih ovih godina i decenija suprotstavljali.Kažu ljudi da je zlo uvek isto, a isto je i sa radikalima. Isti Vučić, isti Šešelj, isti Miloševićevi sledbenici samo sada pojačani nekim novim snagama, poput „Zavetnika“. Nedostaje im samo novi otac nacije i novi memorandum, ali koliko vidimo to je u pripremi, a koliko čujemo u pripremi je i njihov Gazimestan.Zakazali su veliki Vaskršnji sabor za 5. i 6. maj. Kako to samo pretenciozno zvuči? Ali, ajde što je pretenciozno, to je, gospodo, i neukusno. Vaskrs je praznik koji građani treba da provedu sa svojim porodicama a ne da ih šetate i trpate po autobusima da idu da kliču vašim zabludama i da učestvuju u vašoj vitomaniji.Nije ni to najstrašnije, najstrašnije je, gospodo, to što vi taj sabor zakazujete dan i dva nakon što će desetine porodica u Srbiji obeležiti godišnjicu ubistva njihovih najmilijih, dan i dva nakon što će stotine hiljada i milioni ljudi u Srbiji obeležiti godišnjicu najvećih tragedija koje su zadesile ovo društvo.Prošle godine ste im se smejali, tim ljudima koji su bili na ulicama. Organizovali ste kontra komemoracije. Ove godine pokušavate te događaje da preklopite vašim naprednjačkim vašarom. To je jedino što vi umete da radite u ovoj zemlji, da od svega napravite vašar.To ste isto uradili i od ove sednice Skupštine, praveći od nje vašar u toj meri da kada bi neko ko nije upućen slušao šta ste pričali prethodnih dana stekao bi utisak da se ovde bira novi car Lazar ili Miloš Obilić, a ne predsednik, odnosno predsednica Skupštine.Tome ste, gospođo Brnabić, pravljenju vašara, doprineli i vi lično vašim besmislenih repliciranjem, beskonačnim, vašim mahanjem papirima i fotografijama i skrinšotovima. To je vaša odgovornost. Ovo nije Skupština stranke, ovo je Narodna skupština. Niste vi, gospođo Brnabić, kandidatkinja za predsednicu, odnosno šeficu poslaničke grupe, vi ste kandidatkinja za predsednicu Narodne skupštine svih narodnih poslanika.Zato jedino što vi treba da odgovorite danas i poslanicima i javnosti jeste da li ste spremni i da li ste sposobni da sav svoj lični i politički integritet i kapacitet uložite kako bi ovaj dom ponovo postao mesto dijaloga, a ne mesto mržnje, da li ste spremni da povučete prvi korak u prevazilaženju, a ne u još dubljem kopanju rovova u kome se nalazi naše društvo, i ne samo da kažete da jeste, već da to suštinski i uradite.Da li ste spremni da istog dana kada budete izabrani za predsednicu Narodne skupštine, ne nekad u budućnosti, ne jedan dan od ponedeljka, da istog tog dana vi inicirate formiranje jednog izvršnog tela za sprovođenje izbora, u kome bi pored predsednika vlasti bili i predstavnici parlamentarne opozicije i civilnog sektora, kako bismo konačno imali fer i slobodne izbore, kako ne bi ti izbori služili kao još jedan način da se produbi politička i društvena kriza u Srbiji?Vi to, gospođo Brnabić, morate da uradite, ne kao čin vaše milosti, već kao čin vaše političke obaveze, jer na ovoj strani ovde ne sede vaši lični neprijatelji, kako ih vi posmatrate, ovde sede ljudi koji su predstavnici više od milion i sto hiljada građana koji su im dali svoje glasove, onih milion i sto hiljada ljudi u Srbiji koji znaju da su decembarski izbori bili pokradeni, onih milion i sto hiljada ljudi koji znaju da će i naredni izbori biti pokradeni na isti način, u istoj meri ukoliko samo vi budete učestvovali u organizaciji tih istih izbora.Vi ne smete da ignorišete postojanje tih ljudi. Možete o nama, meni, bilo kome ovde privatno da mislite šta god hoćete, vi možete da nas ne volite, da nas smatrate glupima, da nas smatrate nedoraslima, da nas smatrate izdajnicima ili da budem malo nepristojniji, podguznim muvama ili govnarima, kao što ste izgovarali i za šta treba da se izvinite, ne nama, nego javnosti, ali vi kao predsednica parlamenta ne smete da ignorišete više od milion građana i njihove opravdane sumnje i njihove opravdane zahteve.Zato vas ja sada pozivam da ukoliko i dalje tvrdite da su prethodni izbori bili toliko fer i slobodni i pošteni, najdemokratskiji, najotvoreniji u istoriji civilizacije, onda se tako i ponašajte, pa hajde otvorite vrata opoziciji i civilnom sektoru, otvorite biračke spiskove, dajte da vidimo šta tu piše, dajte da vidimo kako su se menjali, ne da vidimo samo da li smo mi lično upisani u njih, nego ko se i kako selio, kako smo došli do situacije da ljudi žive u trafo stanicama ili na adresama koje počinju sa nulom.Ako ste zaista sve radili pošteno, pa što biste se toga plašili? Ovako se ponašate kao ljudi koji su uhvaćeni u nečemu što je nečasno i koji su svesni činjenice koje je svesna i Evropa i svet, a to je da izbori u Srbiji nisu bili fer i slobodni.Pitanje za vas – da li imate hrabrosti, da li imate iskustva i da li imate integriteta da tu situaciju konačno promenite?

poslanici, da vam pročitam obaveštenje o produženju današnjeg rada.Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da ćemo danas raditi i posle 18.00 časova zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice.Idemo dalje.Reč ima narodni

Hvala.Reklamiram član 107. da je govornik na sednici Narodne skupštine obavezan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine, i to nije ispoštovano kada je prethodni govornik govorio nešto više od pet minuta.Kaže prethodni govornik da ovde sede nečiji sledbenici. Ja ne znam, poštovani građani, ko su čiji sledbenici ovde u Skupštini Srbije, ali sam siguran da ćete se vi frapirati kada čujete čiji je on sledbenik i koga on sluša.Petar Miletić, predsednik izvršnog odbora stranke čiji je predsednik prethodni govornik, je bio savetnik Aljbina Kurtija do decembra prošle godine. Aljbin Kurti nam je poslao čoveka, svog savetnika, da podriva političke temelje ove države, da unosi nemir i da izaziva građanski rat. Oni o tome ne govore. Njima ne smeta da neko ko je savetnik Aljbina Kurtija bude predsednik izvršnog odbora.Zaista mislim da ste, predsedavajući, nekoliko puta u toku današnjeg dana, uz divljenje i poštovanje koje imam prema vama, morali da prekinete neke govornike. Mislim da građani Srbije ne zaslužuju da im Dragan Đilas govori o lopovluku, da ne zaslužuju da im Ponoš govori o časti i da Marinika Tepić govori o političkom poštenju. Hvala. poslanica Snežana Paunović, povreda Poslovnika.Izvolite. **Snežana Paunović** Poštovani predsedavajući, reklamiram član 106. Mislim da ste bili u obavezi po dva osnova, pre svega, kao predsedavajući, a onda i kao profesor, da prekinete prethodnog govornika zato što se, osim što se govorilo o nečemu što nije tačka dnevnog reda, govorilo o nečemu što je istorijska tekovina srpskog naroda, o Gazimestanu. ste sa pozicije nekoga ko to pamti i, sigurna sam, učestvovao je kao jedan patriota da objasnite prethodnom govorniku, koji ima pravo da to ne pamti i o tome ništa ne zna, da Gazimestan nije bio ništa drugo do mogućnost da se po prvi put u istoriji Srbi na Kosovu i Metohiji osećaju kao Srbi. I ako se ponovi, okupljanje Srba zarad nacionalnog interesa i očuvanja nacionalnog identiteta, to nije nikakav jeres.Drugo, otac nacije, citiram prethodnog govornika, nije Srbima potreban otac nacije, ali nam je potreban lider koji je dovoljno patriota, koji nije neko ko će zarad sitne vlasti slušati direktive sa bilo koje strane, kojim neće upravljati bilo kakvi svetski moćnici uprkos njihovim ambicijama. Ako se to sad zove otac nacije i ako je u tom kontekstu to bio i Slobodan Milošević, onda mu se nema na čemu zameriti.Ne mislim da ste namerno propustili da opomenete ili profesorski edukujete mog kolegu koji je govorio pre mene, ali vas molim da svaki naredni put kada se ovako važne teme poput Gazimestana i Vidovdana i okupljanja, one su već istorijske, to jedna ozbiljna distanca, kada se neki ljudi koji to ne pamte to dotaknu, onda im pomozite bar dok predsedavate, profesorski, da razumeju o čemu tačno govore.Hvala vam i ne želim da se izjasnimo o povredi Poslovnika.

biće uvek lutanja i neslaganja. Mi smo svi građani jedne zemlje. O tome je i Dostojevski pisao sredinom 19. veka. To je deo Srbije kojoj nedostaje državotvornost.Ona naša glavna staza koja je odavno utemeljena

Predsednik Putin je pre neki dan kada je pobedio rekao sledeće – mi možemo da imamo ljude koji se ne slažu, ali kada je u pitanju država, tu moramo svi oko toga da se slažemo.U tome je suštinska razlika. Između opozicije koja je meni draga, nemam ništa protiv njih, a znate zašto? Ja razumem kojoj stazi pripadaju. Međutim, ta staza nije utemeljena i teško da će oni dogurati u budućnosti, izbledeće ta staza. Ova staza je vekovima utemeljena.Znate, moram da kažem da nije sada bitno što su ljudi na toj stazi. Jeste Aleksandar Vučić, ali pre njega su bili despot Stefan Lazarević, knez Miloš,

kada bi oni to prihvatili. Međutim, nemoguće je to da prihvate zato što kolektivni zapad je jedna staza, jednostavno takva, to je idolopoklonstvo naših ljudi, nekih, koji u zapadu… To je ta elita. Proglas. Pazite, nisu ljudi iz Proglasa krivi. Ja nemam ništa protiv njih. Oni su meni dragi, ali oni pripadaju toj stazi van utemeljenja, i to je nepopravljivo, verujte mi. Izvinjavam se što sam vam replika. **Ana Brnabić** Hvala.Hajde samo da ponovim činjenice u vezi sa izbornim procesom. posmatrača. Najviše ikada u poređenju sa bilo kojim izborima u Srbiji. Najviše ikada. Preko 2.500 posmatrača CRTA.

Svi zapisnici sa svih izbornih mesta potpisani. Ako kažete da su izbori pokradeni, vi kažete da su ti posmatrači i ti članovi biračkih odbora, od kojih 89% nisu nisu bili sa liste Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane, budale. Nisu valjda. Valjda nisu.Vaši su svi potpisali zapisnike, što znači da stoje iza tih zapisnika. Nije bilo neregularnosti na izborima, kaže finalni izveštaj ODIR-a.Jedinstven birački spisak postoji. Nije postojao u vreme dok su na vlasti bili svi ovi kojima sada pripadate. Nikada se nisu setili da oforme jedinstven birački spisak, upravo da bi mogli da manipulišu na izborima. Jedinstven birački spisak danas postoji, objavljen je na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Broj birača postoji po lokalnoj samoupravi i automatski se ažurira na svaka tri meseca.Konačno, imate izveštaj ODIR-a koji sve ovo potvrđuje, ako nisu dovoljni članovi vaših biračkih odbora, posmatrači

sutra, nadam se, kao predsednica Narodne skupštine poštovati institucije ove zemlje. Hvala.

je, najblaže rečeno, besramno da se ovde na bilo koji način spočitava nekome ponašanje tokom tih majskih dana od ljudi koji su prali noge ovde ispred Skupštine u lavoru, valjda, kao performans obeležavanja nečega, uz „Makarenu“ igrali ovde ispred u danima velike tuge i žalosti, a onda ste se svađali oko Anketnog odbora, ko će da ga vodi, pa ste se svađali ko će biti ovlašćeni na tim tačkama dnevnog reda, pošto je bilo četiri tačke dnevnog reda, čini mi se, ko će da bude ovlašćen za razrešenje ministra, ko će da bude ovlašćeni za Anketni odbor, ko će da bude ovlašćen za nešto treće itd. Onda ste otišli na taj Anketni odbor, pa ste se svađali ko će njime da predsedava, pa ste onda na kraju toliko zgadili svima sve, da su vas roditelji iz „Ribnikara“ zamolili da sa tim prestanete više, a onda ste napali njih i rekli da „nemaju tapiju na bol“ i vi nama sada, sa kojim pravom i kojim obrazom, držite predavanje šta smo mi, kako smo mi u prošloj godini, u ovoj godini. Kao i u prošlom mandatu, vi ćete da nam odredite da li mi nešto osećamo ili ne osećamo.Kažete – pokradeni su izbori, svi znaju. Evo još jednog paradoksa profesore, interesantnog, matematičkog, kaže – pokradeni su izbori. Milion ljudi koji su glasali za njih znaju da su pokradeni izbori, da li je A onda pozovu te ljude da brane svoju izbornu volju i onda se pojavi hiljadu, dve, tri, pet ljudi. Pa kako to? Pa nije valjda da ti ljudi od milion ljudi dođe im hiljadu-dve na skup. Čekajte, biće da ti ljudi ipak misle da nisu pokradeni i da im ne veruju ni njihovi birači, jer to govore skupovi koje su sami organizovali. Dakle, da nisu u stanju da ubede čak ni one koji su glasali za njih da su izbori pokradeni.Dakle, njihovi birači kažu da nisu izbori pokradeni. Njihovi kontrolori na biračkim mestima kažu da izbori nisu pokradeni, institucije ove zemlje kažu da nisu izbori pokradeni. ODIR kaže da izbori nisu pokradeni, ali zašto oni ponavljaju? Pa zato što je alternativa, dragi moj profesore, da moraju da pričaju o sebi, da su nesposobni, da ne rade ništa, da im se politika svodi na „Tviter“, da nisu u stanju da obiđu tri sela da isprljaju cipelice i skupa odela. E, zato je problem u celoj priči, u celoj ovoj ujdurmi.Dakle, celu državu drže kao taoce da se ne bi pričalo o njihovoj nesposobnosti, nesposobnosti da naprave stranku, nesposobnosti da naprave mesne odbore, nesposobnosti da naprave gradske odobre, nesposobnosti da izađu van svojih balona, da razgovaraju sa ljudima koji im nisu istomišljenici. Oni odbijaju da shvate da je pre 12 godina ista ova Srbija, u velikoj meri isti ovi ljudi, glasala potpuno drugačije, glasala za njihove stranke, pa se razočarala, pa sad glasa za nas. Oni ne pokušavaju da dođu, da dopru do birača, da im kažu – mi imamo bolji program od ovih. Oni to ne pokušavaju. Oni te ljude vređaju, oni te ljude nazivaju „sendvičarima, botovima, stokom, krezubima, zverovima, fantomima“, to su njihovi izrazi. Onda se čude zašto ne mogu da pobede, pa evo zato ne možete da pobedite.Možete da se žalite kome god hoćete, nema toga koji će vas oktroisati, ne postoji način da vas neko mimo naroda postavi na vlast.I još jednom, nema leks specijalisa, nema prelazne Vlade. Imam obavezu roditeljski, čisto roditeljski samo da napomenem. Znate koji je glavni dokaz da izbori nisu pokradeni? Da su oni u Evropi pokazali bilo koji dokaz, EU, ceo svet bi brujao i došle bi razne deklaracije, a oni njima nisu ništa pokazali zato što nemaju dokaze. To je suština. Evropa bi odmah, ona nama daje neke primedbe čak i kad nema razloga.Mislim to je jasno svima i njima je jasno, ali meni je žao, pazite proučavaće se to u budućnosti. To je fenomenologija jedna da jednostavno jedna opcija, ta staza jedan ne može da pobedi. da li su oni svesni da ne mogu da pobede? Možda neki jesu, neki nisu i oni sad idu, to izmišljanje, to je izmišljanje pazite. Izbori su pokradeni, pa gde su ti ljudi koji su za njih glasali da izađu na miting? Pa, svaki čovek bi se ljutio kad bi bio svestan itd. To je fenomenologija za proučavanje u budućnosti.Idemo dalje.Šaip Kamberi poslanik ima reč. Nije tu.Ima

Poštovane kolege poslanici, poštovani građani, poslanička grupa „Srbija centar – Srce“ u danu za glasanje neće podržati Predlog kandidata za predsednika Skupštine.Gospođa

jer su poslušno izvršavali sva naređenja jednog čoveka i sve bitne odluke iz svih njihovih resora, donosio je upravo on.Ustavom utvrđene podele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, gospodo iz SNS, potpuno ste zgazili. Zaposlili ste sve državne strukture, državne institucije, od ovog doma ovde napravili cirkus, uveli medijski mrak u Srbiju, a izbornim mahinacijama potpuno obesmislili izborni proces u Srbiji. U svemu tome, aktivno je učestovala upravo gospođa Ana Brnabić.Premijerskom funkcijom gospođa se nije nešto posebno bavila, ali je zato u ovom parlamentu u prethodnom sazivu sa funkcije premijera vređala poslanike ovog doma. Koristila je svaku priliku da u medijskim nastupima, a oni su svakodnevni, da vređa opoziciju, da vređa zaposlene političare, a posebno međunarodne predstavnike koji su se usudili da je na decembarskim izborima bilo neregularnosti.Oni kažu – neragularnost, mi volimo da stvari nazovemo pravim imenom a to znači da ste pokrali izbore u decembru. U kojoj meri, vi gospodo iz SNS najbolje znate, jer ste krađu i organizovali i sprovodili upravo vi.Ne samo da je krađe bilo, nego je upravo po istom sistemu, na isti način pripremate za buduće lokalne i ponovljene beogradske izbore. Postavljam pitanje – zašto gospodo, kada ste tako jaki, kada ste tako moćni i ako vas građani Srbije hoće?Vaš

drugim nekim građanima jer ovi neće da glasaju za vas, da vratite…

Poštovane građanke i građani Srbije, uvažena Požego, od samog početka svog delovanja u ovoj instituciji želeo bih da uspostavim jednu praksu da u skladu sa načelom decentralizacije za koje se snažno zalažem, a a kroz prizmu društvenog života i događanja u lokalnoj zajednici pokušam da prikažem kakvo je zapravo stanje u celokupnom našem društvu.Smatram društvu.Smatram da je to jako važno. Za mene je Požega Srbija u malom i predstavlja paradigmu, odnosno lakmus papir stanja u našoj zemlji. U tom smislu, želim da kažem i posvedočim da su razmere izbornih nepravilnosti nedavno održanih izbora bile zaista enormne. Predstavnici vlasti su koristili apsolutno sva sredstva u vidu predizbornog inženjeringa, ali i manipulacije na sam dan izbora.Naša lokalna izborna lista „Požega protiv nasilja“ koja je na kraju osvojila 31,5% i na taj način onemogućila SNS da samostalno formira vlast, nije dobila ni jedan jedini sekund prostora na lokalnim medijima, dok su sa druge strane predstavnici vlasti sve apsolutno koristili za blaćenje političkih protivnika sa jedne strane, a sa druge strane za obmanjivanje javnosti, uz naravno neizostavne pritiske i ucene na zaposlene u javnom sektoru, javnim preduzećima i ustanovama.Sada imam ja ovde zaista spisak svih nepravilnosti koje su se dešavale i u našoj lokalnoj zajednici. Međutim, s obzirom da nam je ostalo zaista malo vremena…

da zahvalim poslanicima vladajuće stranke na divnom i bogougodnom dočeku nas novih poslanika. Svaka čast. Vi ste prosto bardovi parlamentarizma. Ima tu više kategorija šampiona Jedan šampion predsedavajući, čika Stojane, svaka čast na vođenju sednice, na roditeljskom pristupu, na odnosu prema opoziciji. Vi ste zaista jedan veliki šampion.Drugi šampion je predsednik parlamenta iz prethodnog saziva

Takođe da vas podsetim da ste svi vi tražili punu privatizaciju medija, da ste se takođe žalili kada smo usvajali Zakon o elektronskim medijima da držimo Telekom i dalje u medijskoj sferi, da bi svi mediji trebali da budu privatni. Ako su privatni, uključujući i lokalne medije, mi ne utičemo na uređivačku politiku, ne možete ni vi. Privatni mediji puštaju šta privatni mediji žele. Tako da, šta je na lokalnim medijima je pitanje za vlasnike tih lokalnih medija, a vi ste kroz istoriju tražili da se oni privatizuju. Tako da, sad ko je kriv za to.Što se tiče nacionalnih medija, ako pročitate Izveštaj ODIR-a ja vas molim da ga pročitate, da bi mogli zaista da pričamo kao ljudi koji su i jedni i drugi pročitali Izveštaj ODIR-a, na stranama 20 i 21. u Izveštaju ODIR-a stoji da su svi nacionalni mediji striktno poštovali zakon i kada pogledate pokrivenost različitih lista SRBIJA PROTIV NASILjA je dobila više vremena u nacionalnim medijima, pokrivenost između 10 i 36%

Vrlo lako pročitati, vrlo jednostavno, vrlo jasan Izveštaj. Tako da, izvolite to su vam činjenice. Hvala vam.

To je ono što mene interes.Gospođo Brnabić, sve je pod kontrolom. Bratov biznis raste, braće Vučić biznis raste, Malog biznis raste. Sve je super. Vama je odlično. Mafija raste da hara Srbijom i nakon novih izbora. Vi nakon tri mandata neuspešnog predsedavanja Vladom Srbije metnuo vas Vučić ovde da nama ispirate mozak umesto sam tu samo da otvorim naprednjačku konzervu da cela Srbija oseti smrad koji se širi iz ovog parlamenta ovde nakon 12 godina vaše vladavine i nakon 12 godina lobotomije koju sprovodite nad ovom zemljom i ovim narodom.Vidim da insistirate ovde na dijalogu i međusobnoj kulturi dijaloga i to bi tako bilo da je Srbija demokratska zemlja, ali pošto pod vašom vlašću nije nema razloga za demokratskom debatom i nema razloga da se sa vama biraju reči. Da ste vi na demokratski način dobili ove izbore za jedan glas ja bih vam ustao, čestitao i pružio ruku i rekao – jedan glas, svaka čast, ali pošto ste vi lopovi i uzurpatori koji maltretirate i svoje sopstvene birače i svoje sopstvene članove trpate po autobusima kao u torove, pa ih transportujete sa jednog mesta na drugo da glasaju kako gde Vučiću i bratiji odgovara nema razloga za čestitanja i nema razloga za biranje reči.Gospodine Radenoviću, vi treba da pognete glavu i vaši unuci će se stideti bez obzira na vašu biografiju koja je dobra, koji će se stideti vaše uloge u ovom Republičkom parlamentu što ste u poznim danima svog života dozvolili sebi da služite Vučiću i da ti sediš tu kao Mapetovac i određuješ ko će ovde da priča i ko neće da priča i ko će da dobije reč i ko neće da dobije reč i da braniš ovaj kartel i ovu mafiju jer Aleksandar Vučić u ovoj zemlji je ponajmanje predsednik države, a ponajviše šef mafije u ovoj zemlji

Reč da nisam čuo odatle.Ovo sve ovde je borba unutar kartela Aleksandra Vučića za što bolju poziciju i ovde ovim parlamentom mediokriteti poput Orlića, Jovanova i ostalih mediokriteta nama drže lekcije. Oni ovakvi … **Stojan Radenović** Kolega, dajem vam opomenu, a vi bolje završite. Nemate vi pravo da meni uskačete u reč, nego da se smirite. **Stojan Radenović** Još ste mladi, pazite. Inače, vi ćete doživeti da će se Srbija ponositi rezultatima

Sada je Srbija mogla da vidi sve. Lepo sve.Dakle, ovo prostačko, ovo nevaspitano ponašanje i obraćanje jednom Stojanu Radenoviću prvo sa – ti, a onda – šta ti meni, a ko si ti da ti meni. Ko mu je to tačno rekao? Jel neko ko je njemu ravan, jednako dobar uspešan čovek, naučnik, neko ko je za Srbiju uradio više od Stojana Radenovića, neko ko ima bar trunku kulture koju je doneo iz kuće, trunku vaspitanja?Ovo je bilo vaše lice. Ovo sada što ste uradili to je vaše pravo lice. Kad kažemo nasilnici, kad kažemo – nekom se nije dopalo, oni koji se ponašaju kao bitange. Sada ste upravo pokazali na šta se to odnosi i ne samo ovaj neotesani čovek koji je to uradio, nego i vi koji ste mu aplaudirali.Sada samo pogledajte redom,

Šta god da kažete nama ne može da bude groznije i odvratnije od ovoga što ste sada pokazali sami o sebi.Da ponovim, i ovaj koji je to izgovorio, a i svi vi koji ste mu na tome aplaudirali, počeo je sa jednom željom, rekao je ima ambiciju da sada ovim svojim obraćanjem pokaže, omogući da Srbija oseti smrad. Šta da vam kažem – mogu samo da vam čestitam, uspešni ste baš u onome što ste sebi postavili kao zadatak, osetili smo svi. Hvala poslaniče.Ima reč predlagač Jovanov.Izvolite. **Milenko Jovanov** Prvo, jako je važno da građani znaju da smo imali priliku da vidimo još jednog fantoma. Dakle, ovaj fantom je glasao u Priboju, bio prijavljen u ulici Moše Pijade, a sada Beorad Čukarica. To je onaj stan koji je dobio zahvaljujući SNS. To, Ana, pričao sam u prošlom sazivu, Aleksa Jokić i neki još ljudi su ga primali tamo, tražio je posao, oni pomogli sirotom studentu i eto ti. Rani kuče da te ujede.Što ste tiče ispiranja mozga, vi tu možete biti potpuno bezbedni, nema šanse da vam se to desi.Sa

Hvala.Gospodine Radenoviću, ja sam gospodinu predlagao ono što nije hteo da posluša. Znate. On je pored svog naziva stranke stavio kraljicu, kralja, topa, ne znam ni ja šta kao šahovske figure. Ja mu sve vreme govorim da mora da stavi skakača ili ti konja da bi ljudi mogli da povežu sa kim je ta stranka u vezi i o kome se radi. Međutim, on neće da posluša i sada ljudi kada vide amblem, kada vide logo oni ne znaju o kome se radi, a da stavi skakača svi bi znali ko je u pitanju i zato što nisu znali o kome se radi on u svom Priboju siroma ne može da dobaci najgori rezultat u gradu Priboju. Ta koalicija ima tamo gde je on nekada glasao pre nego što je postao fantom pa prešao za Beograd.Tako da u tom smislu ja nemam nikakav problem sa ovim što je on pričao. On je odlična slika i prilika Srbije protiv nasilja. To je ta elita. To je ta kultura. To je ta pristojnost. To je taj odnos koji oni žele celom društvu. Mi tako nećemo da se ponašamo. Mi ćemo biti i dalje pristojni, potpuno smireni, a to što kaže Mirković da vidite vi tu hrabrost i to junaštvo kada beži Knez Mihajlovom kada ga jure poverioci onda biste znali o kakvom se junaku radi.

Tepić.Brišemo replike zbog cajtnota.Reč ima gospođa Tepić.Izvolite. Prvo, profesore Radenoviću, ovo ste opet izmislili, da ne kažem neku goru reč koja više odgovara istini, a suprotna je istini, nismo u cajtnotu. Ko vam je to rekao? Jutros sam vas opomenula da ne postoji cajtnot, naročito danas, a ni sutra, da se izabere predsednik Narodni skupštine.Kada smo kod predsednika Narodne skupštine, građani Srbije treba da znaju, pošto se najmanje o Ani Brnabić pričalo, a ovde je ispalo da je glavna strategija – usta moja, hvalite me, pošto ona najviše sama sebe brani. Nisam nešto čula pohvale od strane Srpske napredne stranke, a cela njena biografija je stala, vidite, građani, na jednu stranu. Na jednu stranicu je stala biografija Ane Brnabić, faktografski, mesto rođenja, školovanja, a ono što se predstavlja da je najviše kandiduje, to je sedmogodišnji rad na čelu Vlade Republike Srbije. Ništa o tome, ništa o delima, odnosno nedelima. Pa bar je još jedna strana više po godini zaslužila da se nađe ovde, ali rekla sam, očigledno je se stidite i nemate šta da kažete.Dve su ključne afere koje su obeležile mandat Ane Brnabić. Moje kolege su mnogo govorile o svim njenim nedelima, nepočinstvima, krivičnim delima, saučesništvu, organizovanom kriminalu itd. Ono što je, naravno, najviše obeležilo je afera „Aseko“, žao mi je što gospođa Brnabić nije tu, pošto je prošli put izmišljala da njen brat, koji je bio jedan od direktora kompanije „Aseko“, koja je zgrtala milione i milijarde od kada je ona postala predsednica Vlade, pa se to umnožavalo i umnožavalo, i to ne samo iz ministarstava, nego i iz javnih preduzeća, ali naročito iz ministarstava čiji je ona starešina.I prošli put kad sam joj to rekla ona je odgovorila – pa njen brat mora od nečeg da živi. Ja se slažem da mora od nečeg da živi, ali ona ne može da bude predsednica Vlade, pa nek se dogovore. E, takođe je neistina ono što je u odbranu svog brata i sebe govorila. Igor Brnabić je podneo ostavku na direktorsko mesto u kompaniji „Aseko“ tek u novembru 2020. godine, zato što je bio nateran upravo od borda direktora kompanije „Aseko“, dobre poljske kompanije, takođe. Kada smo mi pisali bordu direktora „Aseko“ i rekli im – pazite šta radite, uništićete svoje poslovno ime, uništićete kredibilitet zato što ste saučesnici u korupciji, jer su vam Ana Brnabić i njen brat smestili koruptivne afere. Takođe smo pisali trima na berzama na kojima je izlistana kompanija „Aseko“, trima svetskim berzama, i tek nakon toga je Igor Brnabić podneo ostavku 2020. godine u novembru.Da stvar bude potpuno jasna, dakle, da, naterali smo ga da podnese ostavku. Ana Brnabić, njen brat i svi saučesnici u krađi i lopovluku građana Srbije ne samo što će odgovarati, nego što će jednog dana morati da vrate sav taj novac. Neće to da im prođe tek tako. Kada sudovi ove zemlje budu oslobođeni, sudovi će vratiti novac koji su građanima oteli. Ja ovde želim svečano da obavestim SNS, počev od gospođe Brnabić i nadalje, da će kada pravosuđe bude slobodno u Srbiji, ono postati najveća dobrotvorna organizacija, jer će se oduzeti sva imovina stečena kriminalom i, bogu hvala, dodeliti školama, obdaništima, bolnicama, vrtićima i svima od kojih je oteta i opljačkana.Drugi skandal u koji se uplela Ana Brnabić ovih dana, pošto pričamo o preseljenju birača iz raznih mesta u Beograd, nije samo iz Male Krsne na Voždovac, već i iz Kovina u Grocku, odnosno Kaluđericu. Mahala je Ana Brnabić u emisiji „Hit tvit“, na televiziji Pink, takođe mašineriji zla i saučesnik u svom ovom zlu, mahala je dokumentima koje nije smela da ima u posed, koja su izdata na lični zahtev, isključivo se na lični zahtev izdaju drugom licu, ona ih je imala u svojim rukama, prikazala je višemilionskom auditorijumu i zloupotrebila službeni položaj, sačinila niz krivičnih dela, pokušavajući da spere sa sebe i svojih stranačkih komesara krivicu što preseljavaju ljude u Beograd. Njoj je to bitno zato što je ona, ako neko ne zna, i predsednica Gradskog odbora SNS u Beogradu, i naravno da se trudi da koliko-toliko, pa i krađom, spasi svoj obraz, ali ono što je problematično je što su ovde zloupotrebljeni korisnici socijalne pomoći.Ti korisnici socijalne pomoći ne samo što ostaju bez socijalne pomoći kada prijave prebivalište u drugi grad, nego ostaju bez prava na lečenje, jer ne mogu da overavaju zdravstvenu knjižicu, a to stiču na osnovu prava na socijalnu pomoć, takođe ne mogu da se prijave na biro za zapošljavanje, što je takođe ključni status da bi uopšte stekli socijalnu pomoć. I tako, dragi građani, korisnici socijalne pomoći, najugroženiji, bivate zloupotrebljeni od strane SNS, da bi se oni održali na vlasti, a da bi zapravo ostali na slobodi.U prilog tome je i ova činjenica, ovo su dva dokumenta, ne za lica kojima je mahala Ana Brnabić, ovo su dva dokumenta supružnika koji su prijavljeni na različitim adresama u Kaluđerici, u Grockoj, iz Kovina, i to, kako oni kažu, na način način krivičnog dela antidatiranja datuma izdavanja lične karte. To će takođe sudovi utvrditi. Dakle, ljudi koji su rekli da su dovezeni u danu glasanja 17. decembra u Beograd, sa starom ličnom kartom, a da im je nakon toga uveče došlo obaveštenje od organizatora da mogu da podignu nove lične karte koje su se radile 17. decembra, a pogledajte, dragi građani, piše da je mesto prebivališta promenjeno 27.

koji karakteriše Anu Brnabić, ne daj bože nikome ni u jednom parlamentu i zaista će biti mnogo teško, ja molim kolege i vas predsedavajući da ne provocirate više svojim nestručnim ponašanjem ili neznanjem, da se sukobljavamo do kraja ovog zasedanja, iako bih volela, nažalost, da potraje duže, jer kad Ana Brnabić bude sela na to mesto, spasi nas.

i to je uradila na jednoj televiziji. Televizija Pink, čuli ste sada, to je mašinerija zla, samo zanimljivo kako nije bila mašinerija zla dok je udeo u toj televiziji imao čuveni tajkun „kapo di tuti kapi“ sa one strane. Tad je to bila odlična televizija. E, kad je prestao tu da okreće pare, onda je postala mašinerija zla. U svakom slučaju, istinom ih raskrinkala Ana Brnabić i u tom slučaju i pokazala da je čovek kog su pokušali da zloupotrebe sam došao u policiju i rekao šta su radili i od A do Š porekao sve ono što su pokušali da slažu.Ali što se tiče upisivanja birača, to jeste realan problem na koji mi ukazujemo. Borislav iz Novog Sada, bivši, koji sedi tamo među njima, on se iz Novog Sada upisao u Beograd, da bi ovde bio gradski odbornik. I onaj Veselinović, opet nema junaka, koji je tražio silovanje Ane Brnabić, Ane Brnabić, on je isto iz Novog Sada, pre toga je bio u nekom drugom gradu, pa prešao u treći, ali opet Beograd, da bi takođe bio odbornik u gradu Beogradu. To su realni problemi. To su fantomi koje smo već uspeli da lociramo, uz sve ove ostale. I još dvoje poslanika smo našli samo danas, videćemo, polako. Biće dana u ovoj sali, pa ćemo ih naći još.Kažu – kad bude bilo slobodno pravosuđe, videćemo mi. Koliko je neslobodno utvrdili smo juče. Taj njihov tajkun „kapo di tuti kapi“ pohvali se ovde pred svima nama da 120 sudija u ovom trenutku, u ovoj zemlji, u ovoj navodnoj neslobodi, donosi presude onako kako njemu odgovara i kako on traži. Hvala što ste to podelili sa nama, ali to dovoljno govori i o ovim lažima prethodnim koje sam pomenuo, ali i svim budućim koje ćemo slušati ovde.Na kraju da se podeli narodu ono što je stečeno kriminalom. Tu vas gospodo ništa ne sprečava da reagujete u tom smeru već danas. Od onih 619 miliona evra, koje je taj tajkun strpao u svoje džepove. Izvolite, pa delite, obradovaće se ljudi kojima ste ih ukrali.

dalje.Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč pre zaključivanja pretresa pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana

jedno veliko poštovanje prema hrabrosti Ane Brnabić da ovde izjavi kako je spremna da pruži ruku svima. Verujem da je Ana Brnabić radeći kao ministar i kao predsednik Vlade stekla imunitet na raznorazne stvari koje mogu da je zateknu u životu, ali ja ne bih bio toliko hrabar, iako verujem da jedan deo predstavnika opozicije će iz pristojnosti prihvatiti tu pruženu ruku, ali bojim se da ima onih koji će hteti da ujedu. Ne znam koliko su otrovni i koliki je imunitet Ana Brnabić stekla za svo ovo vreme dok se aktivno bavi politikom.Tako uz svu podršku za njen budući rad zaista sa pravom očekujem da će uneti jednu novu metodologiju rada u Skupštini, a to je da će na jedan malo rigorozniji način voditi računa o ponašanju svih nas u ovoj Skupštini i adekvatno primenjivati Poslovnik, jer jednostavno bojim se da u vremenu koje nas očekuje, a sa ovim što smo imali u prethodna dva dana da vidimo i prethodnih mesec dana da vidimo, nije realno očekivati da će ova Skupština moći da radi samo na bazi očekivane pristojnosti i toga da neko ima želju da radi u interesu Republike Srbije.Svašta smo imali da vidimo, svašta smo imali da čujemo. Ono što je jezivo bilo, ja sam zaista bio šokiran i nisam uspeo da odreagujem i tražim povredu Poslovnika, je bila činjenica da je ovde čitana, da ne kažem polagana zakletva UČK šiptarska čitana od strane jednog poslanika koji je dobio mandat od građana Republike Srbije, a aplauzom podržan od grupacije s moje desne strane, ja se ozbiljno pitam kome su oni šta i kakvu zakletvu polagali.Kada je bilo polaganje zakletve koja je propisana Ustavom i zakonima Republike Srbije oni su izvodili nekakav performans. Uopšte postavljam pitanje da li su oni imali pravo da sede u skupštinskoj sali i da učestvuju u radu parlamenta, jer Zakon o Narodnoj skupštinu u članu 17. vrlo precizno u nizu pravno i logičkom spakovanom kaže da narodni poslanici nakon donošenja odluka o potvrđivanju mandata polažu zakletvu čiji tekst glasi, onda je citiran tekst. Oni to u sali Narodne skupštine onako kako to Poslovnik, tradicija i poštovanje ovog doma nalažu nikada nisu učinili.Šta su oni i kakvu predstavu izvodili u holu skupštinskom ja ne znam da li im je to tamo bilo zgodnije i primerenije zato što se levo od toga hola i desno od tog hola nalaze muški, ženski toalet, pa se može reći da su taj performans izvodili između dva toaleta ja ne znam, ali njihovo ponašanje je upravo u skladu da načinom na koji su oni krenuli da izvrgavaju ruglu ovu Skupštinu i sve nas da prave ludima ovde zajedno.Čuli smo dovoljno ja neću trošiti vreme koje je preostalo da ponavljam ono što su pre mene rekli o uspesima u radu i svemu onome što kvalifikuje Anu Brnabić za mesto predsednika parlamenta, ali moram da kažem da je ovo meni četvrti put da učestvujem u izboru predsednika Skupštine kao poslanik u ovom domu, ja ni jedanput do sada nisam imao prilike da vidim, čujem i budem u mogućnosti da diskutujem o protiv kandidatu kojeg predloži vladajuća garnitura. jednostavno gospoda koja s desne strane sede moje, nisu imali hrabrosti da predlože kandidata svog za predsednika Skupštine. Oni najlepši, najpametniji, najvažniji, najvredniji, najpokradeniji nisu imali hrabrosti da predlože kandidata. Pa, da možemo mi da prokomentarišemo možda su nas i ubedili nekim pukim slučajem da neko od njih može i da bude kandidat za predsednika Skupštine, ali gledajući sve ovako teško Boga mi da neko to može da bude.Bilo

neko se mogao zvati radenska tri srculence, znači potpuno je nevažno i bi smo prihvatili samo da vidimo jednom tog kandidata opozicije da mi možemo da kažemo da taj čovek je na mestu ili žena ili šta god bilo ili ima te i te mane, nego ovako sedimo u ćošku tamo i ko šta radi samo kritikujemo, kukamo i skupljamo pare da platimo kaznu Aidi Ćorović, jer su takvu direktivu dobili otprilike pošto je danas legla plata, verovatno Aida neće ići u zatvor, poslanici su izreketirani da skupe određenu količinu para. Umesto da su tim parama pomogli nekoj humanitarnoj akciji oni će pomoći jednom zlotvoru koji se zove Aida Ćorović da ne ide u zatvor. Ali, dobro to je njihov izbor, njihova stvar.Jednostavno ovo ponavljanje ovih mantri o nekakvoj krađi su zaista postale sulude, niko sem njih u ovoj sali niti misli niti priča niti veruje u priču i bajku o tome da su izbori pokradeni. Svi njihovi kontrolori potpisali su liste, znači, šta sad? Ti ljudi nesposobni, glupi, ne znaju o čemu se radi. Oni nisu imali ravnopravne uslove. Pa, 2012. godine i pre 2012. godine mi smo samo imali radio Fokus i ništa više. Oni imaju dominantnu ulogu u svim medijima, ovim njihovim Luksemburškim, a bogami i ovim sa našom nacionalnom frekvencijom.

to je potpuno suluda. Pa, 40 hiljada ljudi dovesti na dan izbora, to je najmanje hiljadu autobusa, to je kolona od nekoliko kilometara. Pa, ko to da ne vidi. Pa, to ne može, to bi se golim okom sa meseca videlo, ali oni imaju svoju mantru, oni lažu sami sebe, lažu sve one koji su im dali pare za kampanju ne bili dobili na vremenu i prostoru i nekakvoj pažnji za bilo šta. Šta hoćete? Kakve uslove hoćete? Šta hoćete, kao klinci kada igramo na male goliće, igramo do deset, a da vam damo devet fore, pa ni tada ne biste mogli da pobedite. Ja samo čekam kada će oni reći da je birački inženjering sve živo i za to optužite Aleksandra Vučića i SNS. Recimo, na primer, to što je 1950. godine Obrenovac iz Valjevskog Valjevskog sreza premešten u beogradski okrug.Samo to još nisam čuo, a možda ćemo i to čuti, jer više ni tu nemaju šta da izmisle. I još nešto da vam kažem. Niste vi ovlašćeni nikome da merite ni krvnu sliku, ni DNK analizu da radite i da vi odlučujete samostalno o tome ko može da glasa da se uspostavi i kakva će biti vlast u Beogradu. Znaju se pravila. Pravila su jasna već dugo vremena traju, a pogotovo ne oni koji kako mi iz sela, doduše nekim sticajem okolnosti odavno na teritoriji grada Beograda živimo, kažemo ovi što imaju tri dana sa sve putom u Beogradu.Prema tome, ako mi vama koji ste umislili da ste neke važne face i viša klasa, zato što živite u krugu dvojke i žvaćete one kašičice od espresa i tvitujete, ne sporimo pravo da odlučujete i naravno da imate pravo da glasate i da odlučujete. Nemojte bre više da se glupirate, nemojte više da izmišljate gluposti. Smešni ste sami sebi. Ja znam da vam je teško da ispunite ono što vam je naručeno, od Šiptara, da ono što vam je plaćeno od Kurtija, o svim vezama sa njima sve smo čuli i nemojte da pričamo i dalje, jer će biti jezivo, onda stvarno će biti grozno i građanima Srbije za koga uopšte moraju da gledaju u Parlamentu.Okrenite se bre onom poslu koji se zove briga o građanima Republike Srbije, dajte da ovo upristojimo, dosta je bilo glupiranja, hajmo da radimo, Srbija nema prostor i vreme da može sebi da dozvoli luksuz za ovakvo

Ovaj put se neću obraćati predstavnicima SNS preko puta nas, ja ću se obratiti građanima Republike Srbije, koristeći priliku da iskoristim eto nacionalnu frekvenciju da ostatak Srbije čuje ono šta se dešava ovde. Naime, već danima pozivate na nekakvu vrstu dijaloga kroz korišćenje sijaset uvreda, što pojedinačnih, što kolektivnih, što nazivanjem nas opozicionih poslanika nacistima, izdajnicima, Kurtijevim sledbenicima, stranim plaćenicima i domaćim izdajnicima.Samo bih na ovom mestu da podsetim građane Republike Srbije kako izgleda kada predsednički kandidat SNS, bivši predsednik

Moje vreme ide, jel?Ovo niste imali pravo da uradite, ovime ste grubo prekršili Poslovnik. Vi kao predsedavajući ste u obavezi da održavate red na sednici, kao što predstavnici SNS, konstantno iznose uvrede na račun opozicije, kao što prikazuju sa Fejsbuka i Tvitera, pa ih ne prekidate, ovo je strašno što ste sada uradili. Ja vas uvažavam, ali niste smeli da mi oduzmete reč. Vi ste prekinuli onog trenutka kada sam pustila snimak Tomislava Nikolića, koji moli OEBS, koji moli Evropski parlament da dođu i da iskontrolišu izborne rezultate 2012. godine. Po čemu se onda to ne naziva činom izdaje,

Te konstantne uvrede koje slušamo od preko puta i pozivanje na dijalog, ne idu jedno sa drugim.Dijalog podrazumeva da se dve strane međusobno uvažavaju i poštuju, dijalog podrazumeva da imamo zajednički cilj ka kome stremimo, a očigledno je da nemamo zajednički cilj.Očigledno je sasvim da ova vlast isključivo radi za sebe i svoj lični interes, a to što vi doživljavate Aleksandra Vučića kao vizionara, ne znači da to tako treba da doživljavamo svi. Ja ću na ovom mestu samo ukazati na ono što se desilo pre neki dan, a to je da smo mi kao predstavnici opozicije morali da igramo ulogu javnih tužilaca, da sprovodimo javnotužilačku istragu, kako bi u postupku dokazali da je zapravo Vlada Republike Srbije potpisala memorandum o razumevanju sa Kušner grupom, odnosno kojom je Projekat Generalštab doveden pred svršen čin. Iako ministar Goran Vesić, uporno izbegava da odgovori na to pitanje, iako uporno tvrdi da ništa nije potpisano i da ćemo tek biti obavešteni o tome kada se budu pronašli adekvatni partneri za ovakav projekat Generalštaba, ja ću vam sada na ovom mestu reći da smo mi obavestili i predstavnika Kušner grupacije, izvinite američkog predstavnika odnosno investitora, kome je ovaj projekat dat na upravljanje, da nam dostave ta dva dokumenta, pošto naša Vlada i Ministarstvo građevinarstva i infrastrukture, to odbijaju da učine.Ako mi kao opozicioni predstavnici treba da izigravamo tužioce i da sprovodimo istragu, onda vam je sasvim jasno da ovde nešto nije u redu. Onda je sasvim jasno da Vlada Republike Srbije odbija da javnosti i građanima Republike Srbije predoči vrlo važan dokument. Ako tu zgradu koja predstavlja simbol stradanja, i simbol NATO agresije, ujedno predstavlja i kulturno dobro, poklanjate Amerikancima da bi se na toj lokaciji, pravio stakleni hotel koji bi navodno predstavljao neku vrstu pa možemo slobodno da kažemo tog vašeg vizionara, njegove iluzije o tome kako se u Srbiji jako lepo živi, vi na tom mestu imate žrtve NATO agresije. Imate dvoje poginulih i 40 ranjenih. Na toj lokaciji svakako nije mesto hotelu. Mi smo zato i pokrenuli peticiju da se na toj lokaciji, da se zapravo napravi memorijalni centar žrtvama NATO agresije.U tom smislu bih pozvala građane Republike Srbije da u što većem broju potpišu tu peticiju, jer u interesu je građana šta se radi sa javnom svojinom, šta se radi sa imovinom Republike Srbije, šta se radi sa Ministarstvom odbrane. Ministarstvo odbrane uporno ćuti na sve ovo što se dešava, iako su te zgrade godinama koristili.Ministarstvo odbrane nije ni pitano u ovom postupku, da li bi dali saglasnost ili bi možda oni imali neki predlog, kako na najbolji mogući način iskoristiti ovu zgradu.U tom smislu studenti Arhitektonskog fakulteta su još 2022. godine dali idejno rešenje i vrlo dobro znate da je to idejno rešenje zapravo najbolje mogući način da se ta lokacija pretvori u ono što bi trebala da bude, ali ne svakako stakleni hotel sa pet zvezdica.Vi ne možete očekivati od građana Republike Srbije, takvu vrstu maltretiranja u tom smislu da vi navodno tvrdite da bi bilo u javnom interesu, da će javnost biti upoznata i uključena oko rasprave Generalštaba, a znate vrlo dobro da je to nemoguće.Vi znate da zapravo nije Ana Brnabić, ministar građevinarstva i infrastrukture i to neće učiniti, oni su sakrili od građana Srbije važna dokumenta i sakrili da će Republika Srbija imati 22% profita od ovog hotela, dok sama lokacija vredi onoliko, jer to je ipak ekskluzivna lokacija i ta lokacija će biti data amerikancima za džabe. Ta lokacija će biti poklonjena.Ja sada na ovom mestu mogu samo da pitam građane Republike Srbije da li su saglasni sa tim da se javna svojina poklanja na ovakav i ovaj način. Šta je onda sledeće, šta možemo očekivati da može da bude sledeće poklonjeno, zgrada Narodnog muzeja, zgrada Narodnog pozorišta? Ne znam, možda je to nekom u interesu, možda bi neki ponovo investitori iz Amerike ili arapski partneri uložili a Republika Srbija imala od toga 15 ili 20% profita.Upravljanje na ovakav način javnom imovinom, bez saglasnosti građana Republike Srbije, čist je kriminal.Ako smo sada uzeli ulogu na sebe tužilaca, da sprovodimo javno tužilačku istragu, verujte mi, završićemo je do kraja, kraja, na taj način što ćemo istražiti sve vaše zločine, na taj način što ćemo utvrditi šta ste sve sakrili od očiju javnosti, biće jednog dana podignuta optužnica, biće jednog dana slobodnog pravosuđa i u tom smislu iskreno se nadam da će to biti što pre. Hvala. Hvala.